Konačni prijedlog Zakona o inspektoratu rada, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 588. Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog akta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 na sjednici. Uvodno će prijedlog zakona obrazložiti ministar rada i mirovinskog sustava dr. Mirando Mrsić. Izvolite ministre. Poštovane zastupnice i zastupnici, pred vama je prijedlog Zakona o inspektoratu rada s konačim prijedlogom Zakona. O inspektoratu rada, odnosno o Državnom inspektoratu je bilo puno priče ovih dana i oko preustroja samog Državnog inspektorata i moram kazati da onda kada je Državni inspektorat formiran, da jedna inspekcija koja nije trebala biti u tom Državnom inspektoratu je bila Inspekcija rada. Ona po svojim svim karakteristikama nije trebala biti u tom dijelu državne vlasti nego je trebala biti potpuno odvojena i vezana uz Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. To potkrepljujem i sa podacima od EU gdje u svim zemljama EU inspektorat rada je vezan uz resorno ministarstvo, osim u Poljskoj gdje je ono neovisno tijelo. U samom Državnom inspektoratu je na kraju bilo 5 inspekcija, a preko 40 inspekcija je bilo izvan Državnog inspektorata i očito da nismo uspjeli objediniti Državni inspektorat u onom obimu u kojem je bilo predviđeno. Stoga i ova promjena koju predlažemo da inspekcija rada bude u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava je nešto što je na tragu sa dobrom praksom EU i sa učinkovitosti samog samog inspektorata rada. Inspektorat rada bi trebao raditi na dvije razine, jedna je na nacionalnoj razini gdje je jedna od osnovnih zadaća inspektorata rada suzbijanje rada na crno, zdravlje i sigurnost na mjestu rada i ta inspekcija mora biti učinkovita i mora imati u svom velikom dijelu i onaj dio koji je vezan uz samu prevenciju. Na europskoj razini mi smo dio EU stoga očekujemo da će inspektorat rada imati vrlo veliku suradnju sa sličnim inspekcijama u zemljama EU ali u zemljama našeg okruženja je brza i učinkovita prekogranična razmjena informacija i jasno da će inspektorat rada sudjelovati u svim onim zakonskim inicijativama na razini EU. Koja su područja nadležnosti inspekcije rada i u smislu zaštite zdravlja radnika i suzbijanja rada na crno? U prvom radu svakom se radniku na radu mora osigurati odgovarajuća sigurnost i zaštita zdravlja bez obzira radi li radnik na ugovor, radi li radnik temeljem ugovora na neodređeno vrijeme ili je samozaposlena osoba. Posebna pažnja će trebati biti usmjerena k jednoj novoj kategoriji radnika koja je u Europi sve više ugrožena i sve više se na tu kategoriju radnika polaže pažnja, a to su kućni radnici, dakle radnici koji rade u domovima svojih poslodavaca na raznoraznim poslovima, ne samo kućne pomoćnice, vrtlari nego i svi oni drugi poslovi koje obavljaju. EU na tom planu misli napraviti značajne iskorake stoga je inspektorat rada vrlo značajan u kontroli rada tih radnika. Zaštita mladih radnika, žena i migranata i ono što inspektorat rada treba posebno raditi je obavljanje nadzora nad ruralnim područjima što je vrlo jasno da time osiguravamo jednaku pokrivenost tih područja inspekcijskim nadzorima. U hrvatskoj su agencije za privremeno zapošljavanje osnovane prije desetak godina. Nad njima nije bilo nikakve kontrole sve do zadnjih izmjena Zakona o radu gdje je Ministarstvo rada postalo ministarstvo koje je nadležno za zakonitost rada i nadzor tih agencija. I inspektorat rada je u svom djelokrugu će imati vrlo veliku značajku u kontroli rada tih agencija. Nadzor nad radom radnika koji obavljaju sezonske poslove u poljoprivredi, nadzor nad radnicima na izdvojenim mjestima te radnicima u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora su nove zadaće koje inspektorat rada treba pokrivati temeljem onih zadaća koje EU predviđa do 2020.godine. Naš inspektorat rada je vrlo malo radio na jednom području koje je izuzetno značajno, bit će i značajnije, a to je nadzor u djelatnosti transporta što stavlja pred nas izazov da se inspekcija rada osposobi odgovarajućim sredstvima za poduzimanje učinkovitih mjera. Hrvatska mora izraditi akcijski plan borbe protiv rada na crno i suzbijanje nezakonitog rada. To je i Agenda EU i na tom planu smo uspostavili suradnju sa nadležnim nadležnim inspektoratima i ministarstvima i u EU ali i u okružju. Napominjem da smo prošle godine imali jednu vrlo značajnu konferenciju ministara rada na temelju suzbijanja rada na crno. Poseban značaj suradnje nacionalne vlasti u području prekogranične suradnje i jačanje uloge inspekcije rada u cilju sprečavanja rada na crno i Hrvatska misli tu preuzeti jednu od vodećih uloga s obzirom da smo zemlja koja je već na tom području imala značajne iskorake i kada govorimo o zaštiti zdravlja na radu i radu inspekcije rada moramo reći da je taj rad proteklih godina bez obzira na sve probleme koji su bili bio takav da je sprečavao u mnogočemu nedozvoljene i nezakonite radnje. Kada govorimo o borbi protiv rada na crno onda zadaće inspektorata rada će se očitovati kao onaj dio koji je vezan uz same inspekcije, dakle zapošljavanje radnika i rad bez sklopljenog pisanog ugovora o radu odnosno bez uručene pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu i bez prijava na obvezno mirovinsko obvezno zdravstveno stanje, dakle kontrola prijava. Rad na temelju simuliranih, različitih, neimenovanih, obvezno-pravnih ugovora u slučajevima kada takav rad ima obilježja posla za koji se zasniva radni odnos, te također neprijavljivanje takvog rada na obvezno osiguranje iako se radi o obilježjima radnog odnosa. Neprijavljivanje radnika na odgovarajuće radno vrijeme, dakle inspektorat rada je i do sada radio na tom području, međutim bio je ograničen i kadrovski a i određenim zakonskim rješenjima. Stoga i sa ovim zakonom koji je pred vama inspektorima rada dajemo puno šire ovlasti nego što su imali u državnom inspektoratu. Nezakonito zapošljavanje stranaca, neisplata povećane plaće radnicima i ne uplaćivanje propisanih javnih davanja. Isplaćivanje plaće ili dijela plaće na ruke bez obračuna i uplate propisanih javnih davanja i svaki drugi rad koji nije plaćen sukladno pozitivnim propisima. To je agenda borbe protiv rada na crno i sive ekonomije na kojoj će inspektorat rada raditi u sljedećim godinama. Kada govorimo o nezakonitostima koje je utvrdio inspektorat rada u sklopu Državnog inspektorata. Onda prema podacima za 2012. i '13. oko 15 tisuća nadzora je bilo 2012., 14 tisuća 2013. utvrđeno je negdje preko 1300 radnika bez sklopljenog ugovora o radu. Kada govorimo o nezakonito zaposlenim radnicima onda su to uglavnom bili radnici koji su iz susjednih država, 1130 je bilo 2013., 183 su bila nezakonito zaposlena stranca. Ukupno broj radnika koji su radili prekovremeno, dakle taj broj je i 2012. i 2013. bio skoro jednak dakle 1540, 1383 i jasno nam je svima da to nije istina. jednostavno inspektorat rada nije imao mogućnost da utvrdi stvarno prekovremeni rad radnika jer znamo što se događa i u određenim dijelovima ekonomije i u određenim dijelovima sustava. I s obzirom da kada utvrđujemo prekovremeni rad da je onda jedino moguće to dobiti temeljem izjave radnika, dakle da radnik sam kaže da radi prekovremeno mimo rasporeda rada. Ali ono što je sasvim sigurno da sa novim ovlastima inspektora rada moći ćemo učinkovitije kontrolirati i taj dio. Kada govorimo o slabostima u samom taj smo dio i razgovarali sa ljudima koji su dugo godina u sustavu. I ono što su osnovne primjedbe da inspektori rada nadziru uglavnom provedbu propisa čiji je stručni nositelj pripreme Ministarstvo nadležno za rad a djelovali su u drugom tijelu državne uprave zbog čega je nedovoljno učinkovito obavljena jedna od važnih zadaća inspekcije rada prema Konvenciji Međunarodne organizacije rada u inspekciji rada a koja se odnosi na to da stručnom nositelju pripreme propisa čiju provedbu nadzire ukazuje na nedostatke u tim propisima, na uočene zloupotrabe u njihovoj provedbi kao i na pojave koje nisu obuhvaćene odnosno uređene. Sjedinjavanjem inspekcije i Ministarstva rada dobivamo učinkovitiji sustav nego što je bio do sada. Do toga što se jedinim propisom u najvećoj mjeri na isti način uređivalo djelovanje nekoliko različitih inspekcija od kojih svaka ima svoje posebnosti izostajalo je značajnije preventivno savjetodavno djelovanje inspekcije rada što je u navedenim Konvencijama Međunarodne organizacije rada također jedna od posebno naglašenih zadaća inspekcije rada.

unutar samog posebnog tijela nego je unutar samog i samog ministarstva. Također ustrojstvenim jedinicama u kojima su se operativno obavljali između ostalog i poslovi inspektora rada uglavnom su upravljali državni službenici iz redova drugih inspekcijskih službi koje su djelovale u bivšem Državnom inspektoratu koji o propisima iz područja rada i zaštite na radu, dakle o poslovima inspekcije rada nisu znali skoro ništa jer nije njihov djelokrug rada što je djelovalo na kvalitetu i učinkovitost obavljanja poslova inspektora rada. Valja podsjetiti i na činjenicu da je u kratkom vremenu otkada inspektori rada djeluju u sastavu Ministarstva za rad zaprimljeno od građana nekoliko podnesaka koji ukazuju na neprofesionalan rad inspektora i sumnju u počinjenje nekih kaznenih dijela u proteklim godinama što je već proslijeđeno nadležnim državnim odvjetništvima. Kada govorimo o tome da li je inspektorat rada radio u ovom vremenu ili nije mogu vas podsjetiti na podatke koje imamo od 1. do 28. siječnja ove godine. Inspektori rada obavili su ili započeli su obavljanje 723 inspekcijska nadzora od čega 369 u području radnih odnosa te 354 u području zaštite na radu. U navedenim inspekcijskim nadzorima u području radnih odnosa na temelju do sada utvrđenog činjeničnog stanja u tim nadzorima inspektori rada, dakle u ovih 28 kalendarskih dana su protiv poslodavaca podnijeli 23 optužna prijedloga zbog osnovane sumnje u počinjenje 44 prekršaja te donijeli 2 rješenja o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti zbog utvrđenog rada na crno. I 3 rješenja, odnosno odobrenja za naplatno sudjelovanje osoba mlađih od 15 godina u snimanju promidžbenih aktivnosti. U nadzorima inspektora rada u području zaštite na radu na temelju do sada utvrđenih činjenica u obavljenim nadzorima inspektori su donijeli 31 rješenje otklanjanju 61 različite nezakonitosti, donijeli 32 rješenja od 41 zabrani nezakonitog postupanja i podnijeli 23 optužna prijedloga zbog počinjenja 29 prekršaja što govori u prilog tome da inspekcija rada nije prestala raditi 1.1. nego nastavila raditi u svom obimu ono što smo i cijelo vrijeme i govorili da će to tako biti. Novim ustrojstvom inspekcije rada i ovim zakonom utvrđuju se temeljna pitanja, utvrđujemo ustrojstvo Inspektorata rada, upravljanje Inspektoratom rada, uvjeti za obavljanje poslova inspekcijskog rada nadzora nad provedbom propisa iz djelokruga Inspektorata rada te dužnosti i ovlasti inspektora rada u svrhu zaštite javnog interesa u provedbi tih propisa. Prihvaćanjem predloženog zakona stvorit će se odgovarajući zakonski okvir za djelovanje Inspektorata rada koji bi djelovao kao samostalna upravna organizacija u sastavu Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Valja podsjetiti da inspekcije rada u svim državama članicama Europske unije, opet podsjećam, djeluju u sastavu Ministarstva nadležnog za rad, a izvan sustava je jedino u Poljskoj. Ovakav način ustrojstva i djelovanja inspekcije rada trebao bi doprinijeti bržem i lakšem ostvarivanju jedne od važnih uloga inspekcije rada prema Konvenciji međunarodne organizacije rada, a to je suzbijanje rada na crno i osiguravanje da radnici dobiju ono što su zaradili. Iz prijedloga zakona proizlazi da bi inspektori rada imali i nešto izmijenjene ovlasti u pogledu otkrivanja nezakonitosti, mogućnost prikupljanja činjenica o nezakonitostima iz djelovanja Inspektorata rada, imat će savjetodavno i preventivno djelovanje usmjereno na suzbijanju nezakonitosti i u skladu s time su izmjene Zakona o radu i zaštiti na radu predložene koje idu za time da za određene prekršaje ne ide odmah mandatna kazna, nego ide u prvom redu upozorenje, a ako osmog dana ne otklonite nezakonitost doći će i kazna. To je najviše usmjereno prema malim i srednjim poduzetnicima koji se vrlo često teško snalaze u propisima i ovaj preventivni dio će omogućiti da oni posluju sa zakonom, a da s druge strane ne kažnjavamo za propuste koji nisu u toj težini da bi ih morali odmah kazniti drakonskom kaznom. Naravski da za one najteže prekršaje kazne ostaju kao i do sada. Omogućavamo učinkovitije kažnjavanje počinitelja prekršaja u smislu izricanja novčanih kazni na mjestu počinjenja prekršaja, odnosno donošenja prekršajnih naloga te donošenja upravnih mjera propisanih posebnim propisima. Kao što je napomenuo, to smo već predvidjeli u Zakonu o zaštiti na radu i u Zakonu o radu. Valja podsjetiti da su mogućnosti preventivno-savjetodavno djelovanje inspekcije rada u do sada važećim propisima bile neznatne. Prijedlogom ovog zakona i prijedlogom ova druga dva zakona u velikoj većini usmjeriti inspektore rada, osim ka kažnjavanju, u velikoj većini ćemo ih usmjeriti ka preventivi što je ono što će dovesti i do bolje i učinkovitije kontrole. Inspekcija rada je temeljni dio izvršne vlasti u području rada. Učinkovita inspekcija rada koja je u stanju suočiti se s izazovima promjenjivog tržišta rada bitan je dio dobre vlasti. Inspektori rada bitni su za zaštitu prava radnika, sprečavanje njihova iskorištavanja, sprečavanje nelojalne konkurencije i socijalnog dampinga te za promicanje gospodarskog i društvenog razvoja. Ekonomska kriza ne može biti prepreka već poticaj za poboljšanje i jačanje inspekcije rada, uključujući i specijalističku edukaciju i mi to ovim zakonom i promjenama radimo. Slijedom svega navedenog smatramo da su predloženim zakonom o Inspektoratu rada obuhvaćena sva bitna pitanja zaštite prava radnika koja može osigurati učinkovita inspekcija rada. U tijeku je izrada i Akcijskog plana za suzbijanje rada na crno te ćemo u budućnosti kontinuirano provoditi edukacije inspektora rada i osigurati sredstva za njihov rad. S obzirom na broj inspektora i broj zaposlenih u Hrvatskoj nedostaje nam negdje otprilike između 40 i 50 inspektora i smatramo da u budućnosti treba povećati njihov broj. Budući se prihvaćanjem predloženog zakona stvara odgovarajući zakonski okvir za učinkovitije i profesionalnije djelovanje inspekcije rada, što bi uz poboljšanja u djelovanju svih sudionika svijeta rada, dakle od udruga poslodavaca i sindikata do efikasnijeg djelovanja pravosuđa trebalo doprinijeti daljnjoj i dosljednijoj primjeni propisa u području rada i zaštite na radu, a Inspektorat rada je značajna karika. Hvala lijepo.

Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Gospodine ministre, kolegice i kolege. Mi danas raspravljamo o zakonu koji u svom članku 57. kaže: ovaj zakon objavit će se u Narodnim novinama, stupa na snagu 1. siječnja 2014. Dakle sjajno. To najbolje govori o sjajnoj koncentriranosti ove Vlade o čemu smo imali priliku čuti jutros od predsjednika Vlade, a druga stvar ono što želim reći je, ova glava 3 i 4 obrazloženja ovoga zakona koja je naprosto smiješna. Govoriti o tome da nisu potrebna sredstva naprosto nije istina. Vi u Ministarstvu rada ste morali osigurat sredstva za ove ljude. Vi ste mogli naznačit ovdje da će se ta sredstva prenijet sa pozicije Državnog inspektorata. Međutim vrlo je interesantno, vi ste se ovdje raspričali o tome da ništa nije valjalo. Ali ono što mene zanima je u ocjeni stanja i osnovnih pitanja, koliko ćete vi to djelatnika preuzeti inspektora i viših inspektora iz dosadašnjeg Državnog inspektorata i koliko ćete državnih službenika i namještenika. Da ste to napisali u obrazloženju onda bi i ova priča oko potrebnih sredstava bila sasvim drugačija. Na kraju krajeva, sami ste rekli da će trebati zaposliti još novih ljudi i stvarno me zanima da li će tisuću ušparanih kuna spasiti državni proračun i ovo što su danas kolegi Liniću rekli da mora smanjit deficit za 7,5 milijardi. Ali ponavljam kolegice i kolege, ovaj zakon je stupio 1. siječnja 2014., a danas je 28., a tamo negdje polovicom prosinca smo izglasali hitnost jer ovaj zakon se morao donijet po hitnom postupu, a kao što vidite 28. siječanj on još uvijek nije donesen. Toliko o hitnosti i o potrebama hitnosti, toliko o odnosu Vlade i ministara a naročito predsjednika Vlade prema Saboru i saborskim zastupnicima. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku ministar Mirando Mrsić. Hvala lijepo da nas upozoravate na nelogičnost članka 57., dakle on je ušao u saborsku proceduru početkom dvanaestoga. Nismo ga raspravili u onim zakonskim rokovima, ide amandman Vlade. Prema tome će stupiti na snagu osmog dana nakon objave u Narodnim novinama. Prema tome ne vidim nikakvih problema. A s druge strane što se tiče samih preuzetih preuzimamo 243, 243 inspektora rada i preuzimamo 34 administrativnog osoblja iz samog Državnog inspektorata. Prema tome, sredstva koja su imali tamo i već prenijeli na poziciji Ministarstva rada. Prema tome, već piše tamo da ste gledali proračun. U proračunu bi vidjeli da postoje ta sredstva. Nakon ovog zakona idu uredba, ustrojstvo i sve ono drugo. Napominjem da je Inspektorat rada i dalje funkcionira i radi što sam potkrijepio i podacima koje ste upravo čuli u mom izlaganju. Uvaženi ministre Mrsiću, prvo bi trebalo provjeriti imaju li inspektori rada pravovaljane ugovore o radu s obzirom na ova ustrojstva. Znači, trebalo bi prvo sebe prekontrolirati. Vi ste rekli, konstatirali ste citiram otprilike: "Inspektorat rada nije mogao utvrditi koliko se sati radilo prekovremeno." I sad ćemo mi rekli ste trebalo bi zaposliti još 40 ili 50 novih inspektora rada koji će da ne mogu ustanoviti koliko prekovremenih sati se radilo. Zbog čega je to tako? Inspektori rada ne pada im na pamet da kontroliraju poslovanje moćnika u privredi. Hajde probajte doći i neka probaju, a znali smo, ima barem stotinu medijskih napisa kako se provedu ti inspektori koji pokušavaju u nekom velikom trgovačkom lancu da ne spominjem niti jedan kontrolirati koliko radnice tamo rade, koliko sati moraju raditi, koliko sati se plaća i u kojem su odnosnu na tom poslu. Tako dugo dok to, dok se ovdje konstatira da se nešto ne može utvrditi, znači da ne radi pravna država i da taj inspektorat nema smisla. Zanimalo bi ovih 30-tak ili koliko prijava je bilo jesu li to čevabdžinice, jesu li to postolarske radnje sa jednim radnikom itd., struktura toga, ne količina. Ovih tristotinjak što je bilo lani isto tako zanima nas koje su, koga su to kaznili ili koga su to prijavili za kaznu. Sasvim sigurno ne one moćne. Kako će se tek raditi i kakav će kaos biti kad prorade agencije i kad više neće biti zapošljavanja i kad će se zapošljavati preko agencije. Mislim da ne treba niti jednog

da Ministarstvo rada i Inspektorat rada budu jedinstveno tijelo i da Inspektorat rada kao upravna jedinica, samo Ministarstvo rada vrši onu zadaću koju treba vršiti a to je nadzor nad provođenjem zakona. S druge strane, ako ste čitali zakon inspektori dobivaju veće ovlasti nego što su imali do sada. Dakle od toga da sada mogu postupati i prije nego je došla prijava. Dakle da mogu postupati na način da se izvidi rade i prije, da se mogu izuzimati određeni materijalni dokazi u prvom redu kažemo možemo reći i video nadzor ili nekakvi drugi materijali. I s druge strane sam način Inspektorata rada se predviđa na drugačiji način, ustrojavamo unutarnju kontrolu unutar samog Inspektorata rada. Radit će se na teritorijalnom principu. Radit će se i akcije koje se trebaju raditi. Prema tome, sudit ćete na temelju izvješća o radu Inspektorata rada sljedeće godine i vidjet ćete koliko će biti učinkovitiji nego što je bio do sada i nitko neće biti skriven i neće biti nikakvih izuzetaka. Svi oni koji rade nezakonito i svi oni koji krše zakon će biti sankcionirani bez obzira na veličinu. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Uvodno obrazloženje ministra Mrsića potaklo me je na ovu repliku iz nekoliko razloga. Bez obzira što se u ovom konkretnom slučaju govori o Inspektoratu rada ovo je rekao bih prije svega pitanje za koje je nadležno Ministarstvo uprave. Ovo pitanje govori o sustavu državne uprave i o institucijama koje se formiraju, ukidaju ili drugačije organiziraju. Čudi me da je Vlada odlučila da nositelj ovog zakona bude Ministarstvo rada, a ne Ministarstvo uprave ali to je Vladi naravno dozvoljena aktivnost. Čudi me također da na ovaj zakon gospodine ministre niste dobili ili ne znamo kako ste mogli dobiti pozitivno mišljenje Ministarstva uprave i Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, pa s obzirom na vrijeme u ovoj replici ja ću vam postaviti samo dva pitanja. Da li su vam rekli da je ovaj zakon koji vi danas nudite osim što je posljedica jednog lošeg zakona o ukidanju Državnog inspektorata protivan važećim zakonima RH i to dva – Zakonu o sustavu državne uprave i zakonu hoćete kasnije odgovarati ili ćemo kimanjem glave nas dvojica probat razgovarat o tome. A dozvolite mi da nešto o tome znam, pa onda prije nego što ovako lakonski odgovarate barem promislite. Ovaj zakon je protivan Zakonu o sustavu državne uprave i Zakonu o općem upravnom postupku. S obzirom da vi imate cijelo vrijeme ovog svijeta za odgovarati ali ne i ja, ja ću probati u svojoj pojedinačnoj raspravi vam pokazati koji su vam članci u suprotnosti s važećim zakonima u RH. Odgovor na repliku, ministar Mirando Mrsić. i navedeno gdje u kojem ministarstvu se ustrojava Inspektorat rada. Prema tome, Inspektorat rada se ustrojava unutar Ministarstva rada kao upravna jedinica. Prema tome, nositelji zakona smo mi. Prema tome, vrlo jasno a vi što se tiče vas ja se dakle što se tiče vaših primjedbi možete reći primjedbe koje mislite ali smatramo da ovaj dio je onaj dio koji je važan da se učinkovito ustroji sav Inspektorat rada u RH i da počne raditi ono što treba raditi, a što nije radio godinama. Mlakar. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Ja nažalost moram jedino na ovaj način vam odgovoriti. Vi niste uopće razumjeli što sam vam ja rekao, a vi odgovarate o nečemu što ja uopće nisam govorio pa s obzirom na to molim vas da uputite govornika da se drži

U ime kluba HDZ-a kolega Đuro Popijač. Izvolite. u okviru Ministarstva rada i mirovinskog sustava zapravo i posljedica ukidanja Državnog inspektorata i već smo imali i rasprave oko seljenja drugih službi koje su radile u okviru Državnog inspektorata u druga ministarstva tako da je i ovo logična posljedica. Dakle, tehničke prirode. Ali čuli smo ovdje i u uvodu nekoliko pokušaja argumentiranja koji su težili k tome da i kažu stvarne razloge koje teško možemo razumjeti i držim da uopće nisu argumentirani niti u samom prijedlogu zakona a niti iz uvodnog govora samog ministra. Dakle, mi ne znamo koji su to stvarni razlozi, barem što se tiče i drugih a i ovog dijela bivšeg Državnog inspektorata jer nismo vidjeli nitijednu niti analizu ni postojećeg stanja funkcioniranja ustroja, djelokruga, načina eventualnih problema, eventualnih problema oko broja izvršitelja, troškove analize bilo koje vrste nego evo donosi se jedna u nizu političkih odluka, stvara se dojam da se nešto radi. Radi se na formi, a o sadržaju manje-više ništa. Bilo je govora dakle da su se uočavale određene slabosti. Razumio sam jednu jedinu slabost i primjedbu da eto Državni inspektorat nije imao prilike sudjelovanja u regulatornom dijelu pripreme pravila, propisa zakona što ja iz osobne prakse mogu potvrditi da nije točno. Dakle, neki od ovih ovdje prisutnih ali i drugi kolege i kolegice iz tog područja uvijek sudjelovale u pripremi regulative, a ja pretpostavljam da su to činili iz iskustva koje su imali u svojem radu. Možda to u zadnje dvije godine nije bio slučaj. Mi ne znamo, naravno po čemu bi sada novi ustroj ovog inspektorata bio efikasniji, bolji ili ne znam što eventualno zbog nekih ovlasti i izmjena koje su u samom djelokrugu rada ovdje i unesene, ali to se moglo učiniti i izmjenom Zakona o Državnom inspektoratu pa bi bilo isto. je bilo problema neučinkovitosti ili ne znam bilo kojih onda to se može konstatirati ili zbog vodstva ili zbog struke ili zbog ljudi koji su to radili tamo, ali vidimo da sad cjelokupan taj sastav Državnog inspektorata koji se bavi ovim poslovima prelazi na iste poslove u ministarstvo i da će ti isti ljudi nastaviti to isto raditi. Ne mislimo li ili da li možemo uopće pretpostaviti da će sad sve biti drugačije zato što će biti ministar direktno šef, jedan od šefova naravno ovim ljudima i da će se to nešto bitnije promijeniti? Ministar vjerojatno ima previše vremena pa će se baviti i pojedinim aktivnostima samog rada ovih ljudi na terenu. Ili je to zapravo i namjera da se izvrši dodatna politizacija i ovog stručnog dijela državnog aparata? Što svakako ne bi trebao biti smjer u kojem bi trebali ići. Po prvi put se isto tako događa da će ministarstvo ovakvog tipa nekakve svoje organizacijske jedinice na terenu. Dakle, pored Ministarstva financija, Ministarstva policije i evo dobivamo još jedno još jedno ministarstvo koje će u sebi imati nekakav polurepresivni aparat umjesto da se ovo ministarstvo bavi suštinom, to je uređivanje kvalitetnih odnosa na tržištu rada ako već postoji, postoji, a doduše ne znamo koji je njegov doprinos obzirom na 60, 70 tisuća ljudi više na Burzi rada. Dakle, ali je u 2 godine se dogodilo naravno ne da se mijenja rad i sadržaj Državnog inspektorata nego evo sjetili smo se da ga ukinemo i napravimo jedno jedno te isto ali pod drugom formom da bi imali veliko ministarstvo sa ne znam koliko organizacijskih dijelova, a u suštini se u biti neće dogoditi ništa posebno novo. Ministar se trudio govoriti o tome da će se raditi na preventivi, više nego dosada. Ne znam gdje je to ugrađeno u sam prijedlog Zakona, naprotiv u prijedlogu Zakona piše da u članku 29.da inspektor rada tijekom obavljanja inspekcijskog nadzora može poslodavcu i to na njegov zahtjev davati savjet o načinu najučinkovitije primjene pojedinih odredbi propisa, itd. Dakle, može ili ne mora. Dakle, radi se o potpunom pretakanju jednog dobrog ustrojenog funkcionirajućeg državnog aparata koji je naravno pored ovog kontrolnog mehanizma zaista često puta naročito srednjim i malim poduzetnicima bio pri ruci da radi i onu instruktivnu a ne samo represivnu ulogu. No međutim evo vidimo da sad ovdje govorimo o tome da eventualno inspektor po dobroj volji ako mu se svidi poslodavac ili ne, ne znam iz kojeg drugog kriterija može davati i evo takve sugestije i pomoć poduzetnicima. U ovoj koju vi spominjete međunarodnoj organizaciji rada, dakle, toj konvenciji piše da je zadaća inspektorata između ostalog i jesu davati tehničke informacije, savjete poslodavcima i radnicima o najdjelotvornijim načinima poštivanja zakonskih odredba. Meni nije jasno iz kog razloga je dato, to niste spominjali ali evo vjerojatno ćete to i objasniti data ovlast inspektorima da mogu direktno naplaćivati određene kazne na licu mjesta. Kao da se radi o prometnom prekršaju, koje kazne, kakav će, da li smo svjesni toga u kakvu ćemo priliku ili nepriliku stavljati same inspektore, da ne govorim i o samim poduzetnicima. Po kojim to pravilima, po kojim to kriterijima, da li je to subjektivna odluka, da li su to razrađena pravila, da li će nositi torbicu sa novcima i razmjenjivati ako je to tako. Koje su tehnike i mehanizmi predviđeni da to tako bude i zašto je to uopće tako. Oprostite, nekakav inspekcijski nalaz nije prometni prekršaj gdje kamera snimi i vidiš da si vozio ovoliko i onoliko ali da se telefonira. To može biti i pogrešna odluka ili procjena samog inspektora koji radi na terenu nekakav uvid. Barem je trebalo dati mogućnost da evo kao što je naravno bilo do sada da se u nekakvom sljedećem postupku nešto dodatno utvrđuje ili da barem onaj koji se pretpostavlja da je nešto skrivio ima priliku eventualno to i osporavati. Ali što se tiče osporavanja, dakle instituta žalbe, gospodin Mlakar je o tome govorio i to je ono što je on htio reći, dakle vi ste vratili sve ono što se je činilo u proteklim godinama kada smo radili usklađivanje zakonodavstva da drugi stupanj vraćate u istu instituciju koja određuje prekršaj. Žalba se donosi tu doduše piše da nekakvom povjerenstvu, ali u istu instituciju, 127 zakona smo mijenjali jer se to trebalo i moralo promijeniti. Da to ne može biti na istoj razini, na istu instituciju, u okviru istog mehanizma upravljanja. Iako je danas nekom drugom zgodom spomenuo Kadija te tuži, Kadija te sudi. Pa onih 127 zakona smo mijenjali da se upravo to mijenja. To ljudi koji sjede pored vas znaju jako dobro o čemu se radi. Želim istaknuti još nešto što se provlači od članka 40 nadalje a to je da se predloženim zakonskim odredbama omogućuje da se nakon provedenog dakle utvrđuje nekakva povreda propisa, da se radi pokretanje postupaka, da se otvaraju optužni prijedlozi i da za to postoje rokovi, piše 7, 15 dana koliko već piše u tim člancima i onda na kraju svakog tog piše da ukoliko se ne podnesu te radnje, dakle optužni prijedlozi i sve ono što se čine u tim postupcima ne isključuje obvezu podnošenja. Dakle, da pokušam si to protumačiti, možda ćete vi to me ispraviti ili pravnici, ja to nisam. Dakle, inspektor može ne napisati rješenje, on može ne napisati optužni prijedlog u roku ali to ne znači da je on promašio rok, da se nakon dvije godine, dva mjeseca ili bilo kada se sjeti, to može učiniti i napraviti optužni prijedlog prekršajnom ili kaznenom sudu nakon dvije godine jer ovdje piše, u svakom ovom članku 42, u svakom stavku piše da postoji rok ali ako to inspektor ne učini ne znači da isključuje obvezu podnošenja. Neka mi to netko objasni šta to znači. Da li ja tumačim to ispravno, da se inspektoru u svakom momentu nakon prolaska roka može sjetiti i to učiniti. Ja znam takve primjere, ako je to i bilo ranije u zakonima ne znači da su to smjelo ponoviti. To jednostavno amnestira tog administrativca koji to radi od bilo kakve odgovornosti da u realnom, poštenom i ako oni koji su predmet inspekcije, ako oni koji su predmet i optužbe imaju određene rokove za žalbe, za ono i ovo. A ovaj koji će mu to učiniti koji će mu to učiniti ima rok ali ako ga ne poštuje nikom ništa. može to napraviti za dvije godine. To je potpuno narušavanje pravne sigurnosti i tvrdim da je to i dalje narušavanje na kraju krajeva i sigurnosti i slobode poduzetništva i narušavanje dodatno poduzetničke klime. Govorili ste o tome da je i evo inspekcija nastavila raditi i još ste navodili silu brojki koje to potvrđuju u vremenu kada ste je ukinuli niste donijeli novi zakon, na temelju čega su oni radili? Na temelju čega su oni donosili rješenja, na temelju kojih ovlasti? Ako ste im vi dali na temelju kojih ovlasti ste im vi to dali, na temelju kojih zakona i propisa. Što će se dogoditi sa tim rješenjima ako je zaista u tom periodu kada su oni izgubili ovlasti kao državni inspektori nisu dobili kao novi inspektori rada. Ja ne znam da Ja ne znam da li se nešto to, niste objasnili mehanizam, samo ste govorili koliko su oni tih inspekcija napravili, ali u kojem prostoru u kojoj pravnoj regulativi. To ne znamo. Evo o samoj strukturi vidimo da se tu otvara nekoliko razina i nekoliko novih razina upravljanja. Zanimljiv je ravnatelj novog inspektorata koji će istovremeno biti glavni inspektor i istovremeno će biti pomoćnik ministra koji je državni dužnosnik, to ste još i napisali, dakle jedno čisto instituciju koja bi trebala biti profesionalna, stručna i depolitizirana kako god to sada zvučalo. Ako i nije bila trebalo je težiti da bude, a vi ste ravnatelja direktno stavili kao političku figuru ovdje jer ste to tako i napisali, koji je pomoćnik ministra i kojemu mandat dajete pet godina. A govorili ste da pomoćnici ministra dolaze i odlaze, to su političke funkcije. Koji to mandat vlade traje pet godina? Dakle, a istovremeno u mnogim drugim državnim tijelima potpuno je različito potpuno je narušena ta konzistentnost da znamo što su ravnatelji, da znamo što su pomoćnici, da znamo tko je tu šta. Svaki ministar svako tijelo svako piše svoje svako utvrđuje svoja pravila i tu je gospodin Mlakar potpuno u pravu da ste u neskladu sa hrpom tih zakona koji su uređivali ustroj državne uprave. Ovo je naravno i kritika ali naravno jedna sugestija da se potrudite da kada se pišu ovakve stvari da budu konzistentne, da budu usklađene i sa drugim ministarstvima. Ako je nešto došlo ovako bez mišljenja Ministarstva uprave to je skandalozno jer su oni nadležni da kontroliraju na kraju krajeva kako druga tijela uređuju svoje odnose. I ako je to naravno imati toliko snage i volje da popravite ono što je očito što nije niti korektno što na kraju ima elemente određenih nezakonitosti ili suprotnosti sa nekim drugim zakonima i kada već mora biti tako da održite zakon provediv. Ovakve zakone naravno ne možemo podržati. Hvala. Hvala lijepo. Kolega Popijač jel si vi možete zamisliti kako će izgledati drugostupanjski postupak koji će voditi povjerenstvo koje čine ljudi koji su kolege od ovih koji rade posao. Druga stvar zar neko stvarno misli da povjerenstvo može rješavati nekoliko tisuća predmeta godišnje ili neko misli da će na inspekcijski nadzor inspektora rada biti samo nekoliko desetaka ili nekoliko stotina tužbi. Pa logična je stvar da na drugom stupnju rade ljudi koji su …koji imaju najviše iskustva i koji najbolje znaju raditi jer svi oni koji su bilo kada sudjelovali u poslu koji je vode represivni da tako kažem organi državne uprave znaju da nekada nažalost se zna dogoditi da se određeni procesi vode i zbog osobnog ega, onoga tko vrši kontrolu tko ne može ne može prihvatiti. Druga stvar, nikada zakonom ništa nije propisano sve. Znači nešto je na rubu onoga što tvrdi inspektor da bi trebalo napraviti i onoga što tvrdi onoga koga … I sada nelogično je da povjerenstvo to je ne samo u ovome nego u nekoliko zakona da povjerenstvo bude to koje će rješavati na drugom stupnju žalbe svih onih. To nije pravedan postupak. Druga stvar da se osnuje služba za drugostupanjski postupak u Ministarstvu neka ima toliko ljudi, ti ljudi će sigurno imati posla. Da li njih treba 2, 3, 5 ili ne znam koliko ali sigurno da su ti ljudi prije svega moraju biti izuzetno stručnim sa velikim životnim, radnim i profesionalnim iskustvom jer na kraju krajeva mi smo ovdje sve vidjeli samo nismo vidjeli koje uvjete moraju zadovoljavati što se tiče radnog iskustva i stručnog iskustva i broja godina staža čelni ljudi u inspektoratu i ljudi koji će biti na čelu povjerenstva i njihovi zamjenici. Jer praktički niti jedan uvjet nije određen u ovom zakonu i ja ne to ne mogu shvatiti. Ali ponavljam, taj drugostupanjski ćemo imati godišnje nekoliko tisuća predmeta, bar recimo 30 predmeta od onoga što će inspektori rada utvrditi, 30% će vam biti na drugom stupnju. Prema tome ako to ne definirate zakonom imat ćete veselje. U ime kluba Hrvatskih laburista stranke rada Zlatko Tušak. Izvolite kolega.

potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovani ministre, kolegice i kolege, zastupnici. Ovaj zakon je posljedica onoga što se dešavalo krajem 11.mjeseca ili konkretnije 26.11.u onim večernjim satima tamo negdje blizu 23,00 navečer kada je i bila rasprava o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i središnjih tijela državne uprave i posljedica 29.11.kada je voljom većine zastupnika i ugašen Državni inspektorat sa 31.12.prošle godine. E sad u tom periodu nismo našli za shodno da bi donesli i određene zakone da određene novi ustrojstva inspektorata počne djelovati sa 1.1.ove godine, što je jasno i posljedica ovoga ovoga što su neki ukazali na problem. u samom zakonu je ostao datum da on stupa na snagu 1.1. i Vlada sa svojim amandmanom mora ispraviti

Hvala i vama. uđe u Ministarstvo rada i mirovinskog sustava da će svi problemi hrvatskih radnika biti riješeni. Člankom 3. ovog zakona prepisani su oni svi poslovi koji su i do sada radili se i koji su bili u nadležnosti inspektora koji su radili u Državnom inspektoratu. Ništa novo unutar toga zakona kada je u pitanju nadležnost samog inspektorata i poslova koje trebaju raditi. Nadležnost je ono ministre što ste i vi sami rekli da će moći slikati, znači budu fotografi, da će eventualno moći uzeti određenu dokumentaciju kao dokaz što ja mislim da i dosadašnjim državnim inspektoratima nije trebala biti ta prepreka da i oni to rade. Kada govorimo o učinkovitoj zaštiti, danas ste se osvrnuli na rad na crno i siva ekonomija. Moram uzeti jedan za primjer, na primjer imamo kaštelanske staklenike gdje tamo radnici 9 mjeseci nisu primili plaću. Nadležnost inspektorata, ne primanje plaća, ako im poslodavac dade obračun plaća tu staje. E sada se postavlja pitanje netko 9 mjeseci radi ne prima plaću, za tih 9 mjeseci nema uplata ni poreza ni doprinosa, da li to isto nije neka vrsta sive ekonomije ili rada na crno. Barem unutar toga je trebalo se potruditi pa i naći određena zakonska rješenja da se ovakve stvari mogu sankcionirati, ovako je to prepušteno da oni podižu tužbe, da oni vode sudske sporove za neisplaćene plaće. A eto inspektori će i dalje raditi kao i ovo što su do sada radili i pitanje, vi ste i sami naznačili da vezano uz izvješće bilo je 2012. negdje intervencija oko 25 tisuća nadzora od čega 15,5 tisuća iz područja rada i negdje oko 9,5 tisuća iz zaštite na radu. I sada kada govorimo da broj inspektora je ovdje negdje postavljen u članku 6. da na četiri na pet tisuća radnika bi trebao biti jedan inspektor u radnom zakonodavstvu mijenjamo Zakon o radu, uvodimo veću mogućnost fleksibilizacije radnog vremena, mogućnost da u jednom vremenu radnici rade u preraspodijeli dulje, u drugom periodu raditi će manje. I želimo i mislimo da će inspektori biti učinkoviti. A i danas imamo situaciju kao što ćemo i imati kada se izmijeni takav zakon ako to volja većine ovdje odluči na štetu radnika da imamo dvojne evidencije o radnom vremenu, da imamo zaplašene radnike koji nisu voljni i koji nemaju jednostavno snage i žive u strahu da bi prijavili takav rad. Ja si postavljam pitanje da li sadašnjih 200 inspektora kojih je prešlo kod vas temeljem ovog zakona će moći učinkovito nadzirati takav rad. Da li će oni moći, vi ste ovdje se osvrnuli na nadzor Agencije za privremeno zapošljavanje otvarate i novim zakonskim propisom mogućnost da ti radnici rade dulje, da li će ti inspektori učinkovitije vršiti nadzor iz ovog zakona osim vaše ovdje riječi koje ste rekli ništa drugo ne može se potkrijepiti kao određeni argumenat boljeg rada i inspektora rada. I nešto što je ovdje već i sada ukazano ako ovaj zakon stupa na snagu 8 dana objave u Narodnim novinama 31.12. je prestao raditi Državni inspektorat sami ste ovdje u uvodu i naznačili da i dalje inspektori su nastavili raditi svoj dio posla. Pa mene danas zanima, pa nam odgovorite ovdje kakve ugovore o radu i naziv ugovora o radu su imali državni inspektori kada su obavljali svoj dio nadzora. Da li su imali nezakonite ugovore o radu ako su, Državni inspektorat je prestao raditi sa 31.12.? Iz toga se vidi da je jedna institucija koja itekako treba voditi računa o zaštiti radnika i kontrolirati sama se S druge strane znademo da u trgovinama to svi znadu, najmanje pola sata, negdje i sat vremena radnici trebaju ranije doći na posao nego što je službeno radno vrijeme. Pola sata ili sat vremena kasnije moraju otići iz te trgovine. Nigdje im nije to evidentirano ni kao preraspodjela radnog vremena, ni kao prekovremeni rad. Ti radnici u trgovinama moraju šutjeti i raditi jer ako tako ne rade onda im se kaže da će dobiti otkaz. Da li ovi inspektori koji su i do sada radili i vršili nadzor će nešto kvalitetnije to raditi u sustavu trgovine? To isto slučajno imamo u tekstilnoj industriji i dalje da ne nabrajam. Ono što je već danas ukazano i prethodnici, a to je drugostepeno tijelo, a to je da se žalba podnosi povjerenstvu od tri člana koje imenuje ministar I sad se postavlja pitanje ako je to drugostepeno tijelo isto u određenom ministarstvu koliko će biti ono objektivno da bi ono i postupalo na temelju određenih određenih žalbi i prigovora koji će se dešavati unutar onih rješenja koje će napisati inspektori. I nešto što me posebno zanima, nisam tu dovoljno mogao naći određenu poveznicu. Kažete da povjerenstvo čine tri člana i tri zamjenika koji na prijedlog ravnatelja i službe imenuje ministar, a onda se kaže da promjenjivi članovi, odnosno zamjenici kada se govore o povjerenstvu za žalbe ne moraju imati određenu kvalifikaciju kao ovi koje vi imenujete pa me sad zanima koji su to promjenjivi članovi povjerenstva. Vjerujem da ću dobiti na osnovu toga odgovor. Ja nisam uspio se snaći u zakonu i naći koji su to promjenjivi članovi, ako kažete da vi imenujete predsjednika, zamjenika i određene članove. To su razlozi puno nedorečenosti ovog zakona, brzina donošenja zakona i Hrvatski laburisti neće podržati ovakav zakon, neovisno o tome što smatramo da je nužno i da se mora nadzor nad kršenjem radnih propisa itekako kvalitetno i učinkovito provoditi, ali ovaj zakon to ništa ne garantira. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime Kluba zastupnika SDP-a kolegica Lidija Bagarić. Izvolite. Zahvaljujem se gospođo potpredsjednice. Uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa evo prošli tjedan je već dosta rečeno o razlozima ukidanja Državnog inspektorata, o raspodjeli inspektora po ministarstvima, o paralelnom sustavu tog nadzora pa ne bi sad duljila o već rečenoj temi. Inspekcija iz područja rada i zaštite na radu bila je jedna od šest inspekcija u okviru Državnog inspektorata, a njene integracije u Ministarstvo rada i mirovinskog sustava uskladio sa praksom i ostalih zemalja Inspekcije rada u sastavu su nadležnog ministarstva u gotovo svim članicama Europske unije, kao što je ministar već spomenuo, znači jedino u Poljskoj nije u sastavu Ministarstva. Predloženi način ustrojstva i djelovanja inspekcija rada trebao bi doprinijeti učinkovitijem i profesionalnijem djelovanju inspekcije, a isto tako bržem i lakšem ostvarenju uloge inspekcije rada po konvenciji Međunarodne organizacije rada. Donošenjem zakona stvorit će se zakonski okvir za djelovanje Inspektorata rada kao samostalne upravne organizacije. 243 inspektora što je već bilo postavljeno pitanje, ali od kojih je 233 bilo na poslovima inspektora na terenu, a 10 njih bili su raspoređeni na ostale poslove, a sad će raditi kao inspektori i 34 osobe iz administracije. Svi oni nastavili su obavljati inspekcijske poslove u području rada i zaštite na radu na istim lokacijama na kojima su bili i do kraja prošle godine. Ovim zakonskim prijedlogom inspektorima se predviđa nešto veće ovlasti u pogledu otklanjanja nezakonitosti, savjetodavnog i preventivnog djelovanja usmjerenog na suzbijanje manjih nezakonitosti, a s druge strane učinkovitijeg kažnjavanja počinjenja prekršaja za teže nezakonitosti sa teškim i štetnim posljedicama. Prema njemačkom modelu omogućit će se kažnjavanje na mjestu prekršaja i time povećati efikasnost jer će samo dio kazni ići u prekršajni postupak pa se time planira i rasteretiti već prezatrpane sudove. Broj inspektora rada određivat će se ovisno o broju radnika u djelatnosti koje nadziru i u području ne kojem obavljaju poslove nadzora, pri čemu u pravilu će biti jedan inspektor na 4-5 tisuća radnika. Iz dosadašnjih izvješća o radu Državnog inspektorata vidljivo je da je do sada jedan inspektor u prosjeku pokrivao oko 5,5 tisuća radnika. U dosadašnjem zakonskom okviru bile su neznatne mogućnosti preventivnog djelovanja, a ovim zakonom predviđa se kombinacija savjetodavno-preventivnog djelovanja inspektora rada koja je sve više zastupljena i u Europi i u svijetu. Uređuje se ustrojstvo i upravljanje Inspektoratom rada, uvjeti za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa, dužnosti i ovlasti inspektora rada u svrhu zaštite javnog interesa te se regulira prekršajna odgovornost. Poslovi iz djelokruga Inspektorata rada. Osim središnjeg ureda u Zagrebu ustrojit će se kao područni uredi u Osijeku, Rijeci, Splitu, Varaždinu i Zagrebu te će posjedovati i ispostave područnih ureda. Zbog specifičnosti inspekcijski poslova propisana je fleksibilnost u pogledu mobilnosti i rasporeda radnog vremena. Propisuju se uvjeti za izbor ravnatelja te specifikacija i opis radnih mjesta, uz navođenje minimalnih uvjeta za svakog od njih. Utvrđuje se način postupanja, ovlasti i odgovornosti inspektora te se propisuju prekršajne odredbe već spomenute, koje se naravno podrazumijevaju novčane kazne za pravne i fizičke osobe. Pravilnike i naputke koje ovaj zakon predviđa ministar je dužan donijeti u roku od 3 mjeseca. Do stupanja na snagu novog pravilnika inspektori će koristiti postojeće iskaznice i značke, a za detaljno unutarnje ustrojstvo inspektorata donijet će se posebna uredba. Ustrojavanje inspektorata pod ministarstvima što je naglašavam praksa i u gotovo svim europskim zemljama omogućit će specijalizaciju inspektora i smanjenje suvišne administracije i mi u klubu SDP-a vjerujemo da će na ovaj način rad inspekcijskih tijela biti više vidljiv kroz povećanje proračunskih prihoda u ime poreza i doprinosa, a manje kroz plaćanje kazni. Stoga će klub SDP-a podržati prijedlog ovog zakona po hitnom postupku. Hvala. Hvala. U ime Kluba zastupnika HSU-a kolega Silvano Hrelja. Poštovana gospođo potpredsjednice, štovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Mi nećemo biti protiv donošenja ovog zakona jer znamo da je to nužnost i znamo da je mjesto inspektora rada u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava jer je to dobra praksa većine zemalja EU što ne znači da smo oduševljeni i da padamo ničice ovim prijedlogom zakona. Jer mislim da ovaj zakon je zaslužio prvo biti dobro proučen na Gospodarskom socijalnom vijeću među svim partnerima. Drugo, mislimo da je Nacionalno vijeće za zaštitu na radu isto trebalo reći svoj sud što se tiče ovoga zakona. Mislim da bi to u svakom slučaju dobro došlo, ali mislimo da mi nismo sada donošenjem ovog zakona sve riješili obzirom da su pred nama rasprave o dva važna zakona na kojima se temelji rad Inspekcije rada. To je Zakon o radu i novi Zakon o zaštiti na radu. uvjeren da će se usvajanjem ta dva nova zakona doći do potrebe da se i revidiraju pojedine odredbe ovog zakona. Ono što mene kao i osobu koja je dugo godina radila u ovom sektoru bavila se zaštitom na radu, ali i jedan od inicijatora, odnosno jednog od sudionika u pregovorima oko Zakona o zaštiti na radu ono što me smeta je da je u ovom zakonu potpuno potčinjena uloga jedne vrlo važne figure, a to je inspektor zaštite na radu. Pronaći ćete ga u dva, tri članka zakona i ništa više o tome. On je jednako važan kao i inspektor rada koji se bavi pravnim propisima, proučavanjem kolektivnih ugovora, savjetovanjem radničkih vijeća, postupcima mirenja itd. Dakle, inspektor zaštite na radu je jednako važan kao ovaj čiji sam djelokrug ovako grubo opisao, a bitno je, posao je bitno različit od inspektora Znači i jedan i drugi su inspektori rada zaposleni u inspektoratu ali jedan ima specifičnu ulogu inspektor zaštite na radu. E za njega je potrebno puno više tehničkih znanja, puno više ovladavanja određenim postupcima ako hoćemo mjerenja na radnom mjestu, izdavanja naloga za mjerenja. Znači puno više iskustva bi rekli manje sljepila na organizacijske propise koji povećavaju rizike od štetnosti i opasnosti na radnom mjestu. Ja kažem da inspektor rada, pravnik može biti i bez ikakvog problema. Međutim, teško da može inspektor rada iz drvne industrije biti u brodogradnji, inspektor zaštite na radu iz drvne industrije biti u brodogradnji ili nekih djelatnosti. Bitne su razlike njihovog djelovanja u graditeljstvu, u strojogradnji, u brodogradnji jer svaka ta djelatnost ima poseban set tehničkih propisa oko zaštite na radu. Zakon koji je sada važeći zaštite na radu je naložio tim inspektorima zaštite na radu da aktivno sudjeluju u procjenama štetnosti i opasnosti, da rade sa predstavnicima, sa povjerenicima radnika za zaštitu na radu, da rade sa ovlaštenicima poslodavca za zaštitu na radu, a to je jedan kompleksni sadržaj. Ja sam siguran da ako budete slali u paru inspektora rada i inspektora zaštite na radu u firmu da će statistike bolje stajati, jer jedno ćete prikazati kao intervenciju, a jedno kao preventivu. Ali mi na žalost kako reče ministar na raspravi matičnog odbora mi nemamo dovoljan broj inspektora, a naročito inspektora zaštite na radu. Nama pedesetak figura u sustavu nedostaje i vrlo teško ćemo dozvoliti i vrlo teško ćemo dozvoliti luksuz da inspektor rada, inspektor zaštite na radu zajedno nastupaju u firmama. tome, ja bih molio u svakom slučaju da se ili podzakonskim aktom ili kod novela ovog zakona te dvije specifične uloge ne razgraniče, nego jednostavno pojasne. Naravno vaš odgovor gospodine ministre može biti da se Zakonom o zaštiti na radu i pravilnicima predviđa kakva je kazna za kakav propust. Ja se s time slažem i to određuje djelokrug rada inspektora zaštite na radu, ali mislim da je ta figura vrlo vrijedna i vrlo puno može utjecati na uštede u svijetu rada u preventivnom djelovanju da bi je tek spomenuli kroz dva, tri članka. Evo, i još dva detalja na koje se moram osvrnuti. U članku 3. Inspektorat rada obavlja inspekcijske poslove u području rada i zaštite na radu. Zašto nakon ovoga ne bi bila točka? Jer sasvim je nepotrebno ako posebnim zakonom nije drukčije propisano. Mislim da dovoljno se kaže da Inspektorat rada obavlja inspekcijske poslove u području rada i zaštite na radu, a ako posebnim zakonom nije drukčije propisano. Jedino može biti izuzeće vojska i policija. A onda se može napisati osim u vojsci i policiji da je svima jasno. I ovo ćete mi isto morati pojasniti u članku 7. stavak 2. poslovi iz stavka 1., dakle poslovi inspektora i inspekcijski poslovi koje obavljaju dakle ravnatelj koji je glavni inspektor, pomoćnik ravnatelja, načelnik sektora, pročelnik područnog ureda, voditelj službe, kaže smatraju se poslovima kod kojih postoje posebni uvjeti rada. Što to znači? S obzirom mi u zaštiti na radu imamo posebne uvjete rada vezane uz radno mjesto, ne znam na što se ovo cilja? Koji su to posebni uvjeti rada? rada? Molim kad se budete obratili pa ako imate odgovor ćete mi to objasniti, i meni a i uvaženim kolegicama i kolegama. Dakle, da ne duljim svjestan sam okolnosti u kojima se ovaj zakon donosi. Pozdravljam da Inspekcija rada bude pri Ministarstvu rada. Naravno da se slažem da ne bi smjela nikako pozicija ravnatelja i pomoćnika u odnosu na radno mjesto, funkcija, trebalo bi imati potpunu profesionalnu slobodu, nikako ne bi smjelo biti one šizofrene situacije da sam ipak na kraju zaposlenik od ministra i da moram vezati konja tamo gdje gazda kaže. Ali mjesto, o tome se da isto tako drugačije uređivati te odnose. Međutim, mislim da je mjesto Inspektorata rada pri Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. I naravno, zaključujem, podržat ćemo ovaj zakon sa jednom željom koja je ozbiljna i nemjerljiva da se doista figura inspektora zaštite na radu prikaže u boljem i stvarnijem svjetlu nego što je ovdje prikazano. Hvala lijepa. Hvala. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a kolega Boro Grubišić.

Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Evo jedan od prijedloga zakona u setu zakonskih prijedloga gdje smo inspektorat nekako drugačije ustrojili i razvrstali u državnoj upravi. Dakle, više nije samostalni inspektorat među kojima su bili inspektori rada nego pripada po ovom zakonskom prijedlogu Ministarstvu rada. I u člancima u ovom zakonskom prijedlogu vidi se da i odoru i iskaznicu i sve oblikuje ministar i Ministarstvo rada. Dakle, Inspekcijsku službu dakle ustrojava zapravo Ministarstvo rada. Drugo je pitanje, a danas smo prijepodne vrlo često to postavili dok je bio premijer ovdje, novi Zakon o radu koji jasno da je izravni predmet i Inspektorata rada. E sada, slušamo vijesti, ne znamo točno, sasvim sigurno da vi bolje znate jer ga i predlažete novi Zakon o radu, da je taj novi Zakon o radu ajmo možemo i skraćeno ZOR jel' kako to vole skraćivati u medijima i u glasilima dakle da se donosi bez suglasnosti socijalnih partnera. Bez suglasnosti dakle sindikata i razgovora sa sindikatima i kako je rečeno od dužnosnika ove Vlade on je jako, jako neophodan i bitan, ključan da ne kažem, za transformaciju i za napokon uzlet Hrvatske u gospodarsko-ekonomskom smislu. Bez toga, kaže premijer, novog Zakona o radu nema napretka Hrvatske. zapravo redukcija moramo reći redukcija onih prava iako su ta prava u mnogim segmentima, poglavito u gospodarskoj grani kao što je trgovina znamo danas da naši djelatnici u sferi trgovine rade daleko više, dulje i manja su im prava negoli u istim tim trgovačkim lancima u inozemstvu. Bio sam u Austriji na jednom od jezera austrijskih, dijelova austrijskog mora kako kažu, gdje sam htio kupiti suvenir ili bilo što, sendvič u jednoj robnoj kući koja i kod nas posluje a austrijskog je podrijetla i otišao sam u pola jedanaest subota, dakle subota prijepodne, robna kuća je radila samo do 10 sati. Kod nas oni posluju do 9 navečer subotom, a nedjeljom do 15 čini mi se, ako ne i više. Dakle, što mi to hoćemo propisati i što će nam to ti inspektori Zakona o radu kada ispadne da kadija te tuži, kadija te sudi. Dakle ministarstvo, tj. vi i vaša Vlada, donosite novi Zakon o radu, imat ćete svoju dakle pod kontrolom inspekciju bez da ste razgovarali ili da ste napustili ili zapustili razgovor sa sindikatom i sa širom javnošću jel'. I što imamo sada? Inspektore rada. I ono što je govorio gospodin Hrelja, a što bi trebalo biti posebno čak i vrlo značajno i važno inspektori zaštite na radu. S time da oni budu specifični za svaku gospodarsku granu. Dakle, kod nas u Slavonskom Brodu imamo metalnu industriju Đuro Đaković i još niz drugih manjih pogona, dakle taj inspektor zaštite na radu koji je da kažem specijalizirani a da kažem liječničkim terminom za upravo za takvu vrstu kao da nekome padne nekakva boca za varenje, sa plinom za varenje 200 kg na nogu, je li imao onu cipelu propisanu sa metalnim onim naprscima ili nije itd. To onaj koji radi u drvnoj industriji ili pak ne znam u tekstilnoj industriji, on to ne zna. Dakle, jedna specifikum mora zaista biti a mislim da u ovom zakonskom prijedlogu nije baš potpuno u svezi te materije, u svezi te specijalizacije, u svezi tih specifičnih osobina koje bi morao imati svaki inspektor zaštite na a zavisno od dakle nadležnosti djelovanja gospodarske grane u kojoj on vrši inspekciju zaštite na radu od tih specifikuma zapravo, to bi trebalo pobliže definirati u zakonskom prijedlogu. Jasno da vojska i policija kao da kažem, resori koji su podložni hijerarhiji i ostalima ne spadaju u ovaj zakonski prijedlog i drugačije su ustrojeni a za sve ostale grane ovaj inspektorat koji eto pripao ministarstvu, prije smo govorili ovdje u vezi onih 18 točaka koje smo imali prošli tjedan, oporba je izražavala negodovanje ovakvim ustrojem jer kažem da ispadne ako je pod resornim ministrom i pod njegovim pod njegovim autoritetom, djelovanjem, da ispadne da bi moglo lako ispasti a kome se žaliti jel ako ispada da te kadija tuži i kadija sudi. Zbog toga kao i za one ostale zakonske prijedloge koji su bili u prošlom tjednu na dnevnom redu, kada je manjina od 75 zastupnika ovdje ovdje u Saboru jer smo ih brojali izglasala osam potpuno bez one većine koja je bila potrebna, možemo se potpuno solidarizirati sa stavom koji je bio prošli tjedan cijele oporbe pa Klub HDSSB-a bi ostao po ovom zakonskom prijedlogu suzdržan jer je to prijedlog i same Vlade, ona to provodi, formira od prvog siječnja 2014.godine ne pitajući kažem opet za i ne računajući na mišljenja drugih pa ako je tako neka svojom saborskom većinom sama izglasa ovaj zakonski prijedlog. Hvala lijepa. Hvala i vama. Imamo repliku, kolega Đurović. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Evo hvala, pa da zapravo i ovaj sad današnji zakon o kojem se govori, izmjene zakona zapravo jedna je od rekao bih se quela političke odluke o gašenju Državnog inspektorata. Mislim kao i mnoge odluke koje se donose praktički je donesena preko noći bez ikakve posebne javne rasprave, bez ikakve zapravo uopće pripreme javnosti, zainteresiranih strana, svih onih subjekata na koje se ta politička odluka donosila a ove izmjene, ovog zakona kao i prethodnih zakona su zapravo bile samo eto posljedice ili nusprodukti praktički te krupne političke odluke. Jedna krupna politička odluka da se ukupno inspekcijski nadzori iz svih mogućih resora, iz jednog konstituiranog državnog tijela koje je funkcioniralo popričan broj godina odjedanput ponovno redistribuira na nadležna ministarstva. Moj je dojam a mislim da je dojam mnogih da zapravo ni Hrvatska javnost pa ni oni na koje će se djelovanje tih inspekcija odnosilo ili će se odnositi zapravo nisu do kraja svjesni ne samo dosega posljedica ali ponajmanje pravih razloga zbog čega i uopće ta politička odluka toliko brzo, toliko naglo i toliko bez ikakvih jasnih argumenata donesena i ovako brzo se provodi i vladajuća većina ne samo da nije iskomunicirala nego je zapravo i prikrila prave razloge zašto to uopće donosi, da li su oni gospodarske naravi, da li su oni financijske naravi, da li se radilo o neučinkovitosti Državnog inspektorata, da li se želi postići veći nadzor državne vlasti što se nama s pozicije oporbe čini je li nad gradom inspkecija ili koji su uopće ciljevi, dosezi i razlozi ovog cijelog paketa. Boro (HDSSB)** Pa mislim kolega Đurović da je zapravo potpuno jasno. Vi ste postavili pitanje što se iza brda valja, vidjeli ste da je ovaj zakonski prijedlog već prošli tjedan došao u svezi ostalih inspektorata. Danas je evo Inspektorat o radu na dnevnom redu a u pozadini se sprema novi Zakon o radu, dakle, novi Zakon o radu i jasna i vrlo bliska prisutnost dakle samih ministarstava ako smo državni inspektorat da kažem raspodijelili na ta ministarstva utjecaj samog ministarstva samog ministarstva neću govoriti osobno ministra ali recimo možemo i tako reći, jedan od njih je i ovdje na rad inspektorata. Ta nezavisnost koju je imao državni a kolka kolka tolika je bila ali sad ovim novim ustrojem ta se nezavisnost zapravo gubi, da bi se upravo proveo ovaj novi zakon i provodio, da bi se odredbe novoga Zakona o radu, dakle držale u kalupu, pod kontrolom ministara koji su primili u svoje okrilje ove inspektorate koliko ih ima, šest ministarstava čini mi se. Milorad (HNS)** Hvala i vama. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Davorin Mlakar izvolite. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Što nismo uspjeli u replikama, nadam se da ćemo stići barem sada. Ajmo redom, hitni postupak za donošenje ovog zakona obrazlaže se opravdanim razlozima pozivajući se na Poslovnik Hrvatskog sabora. Opravdan razloga ako bi se koristili onim što je bilo rečeno u cijeloj grupi zakona koji su zbog istog razloga doživjeli sudbinu da se nađu ovdje je činjenica da su ukidanjem Državnog inspektorata nastale neke pravne praznine koje treba sada popuniti. To su koristili kolege iz Ministarstva poljoprivrede opravdavajući hitni postupak. Vi ste ovdje rekli da postoje opravdani razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku jer je došlo do promjene djelokruga Ministarstva rada i mirovinskog sustava prestankom rada Državnog inspektorata. I onda ste predložili da taj zakon stupi na snagu 1.siječnja ove godine. Danas je 28.siječnja zakon još nije na snazi. E sada ja vas pitam ako su razlozi hitnosti bili takvi, a 28 dana smo bez toga zakona, zašto nije ovaj zakon mogao trpiti još mjesec dana ovakvog vakuuma pa ući u redovnu proceduru u dva čitanja? Time biste pokazali da ova Vlada ne smatra ovaj Parlament usputnom stanicom nego da stvarno želi čuti što zastupnici imaju reći o sadržaju i kvaliteti vašeg propisa. Ali na to pitanje kao i mnogo puta do sada nismo dobili odgovor. Vjerujem da ga ni sada dobiti nećemo. Dakle poslovnički uopće nije opravdano da ovaj zakon predlažete i izglasavate po hitnom postupku. Drugo što je uvodno rekao ministar rada je da se ovaj zakon donosi zbog zaštite radnika. Ja sam pregledavajući 57.članaka zakona našao jedan koji bi se mogao odnositi na zaštitu radnika, a to vam je članak 3.koji govori o tome što radi inspekcijski nadzor i kako se provodi ovaj zakon. Prema tome sve ono što ste uvodno rekli nije točno. Ovaj zakon donosimo zato što ponovo zadiremo u sustav državne uprave i to je bio razlog zašto sam vas pitao za sustav državne uprave. Nadležno bi bilo Ministarstvo uprave, pretpostavlja se da ono ima specijalnih znanja i ljudi koji se bave tim problemom pa bi bilo logičnije da ono i predlaže ovaj zakon, a ne vi zato što se njime ustrojava inspekcija rada. Nažalost ni taj naš prigovor niste prihvatili ali što se tiče zaštite radnika ovaj zakon nije ponudio ništa drugo od onoga što je Državni inspektorat u dijelu inspekcije rada radio i do sada. E sada ono zbog čega mislimo da ovaj zakon ne valja. To je prvo pitanje, a rekao sam vam ovaj zakon koji predlažete u suprotnosti je sa dva zakona koji su na snazi. Jedan je Zakon o sustavu državne uprave, a drugi je Zakon o opće upravnom postupku. Ja ću reći jer mislim da je zanimljiva informacija, prije samog pristupanja u EU Vlada je morala promijeniti 127 zakona koji su imali odredbe postupka, da bi se odredbe postupka uskladile sa Zakonom o opće upravnom postupku. a sada vi nakon usklađenja većine tih zakona ponovno radite razliku i unosite nešto u postupak inspekcijskog nadzora posla ove vaše inspekcije rada koji su protivni Zakonu o opće upravnom postupku. Od svega najveći problem i najznačajniji prigovor koji možemo uputiti je činjenica da će Ministarstvo rada osnovati ne upravnu jedinicu nego upravnu organizaciju u sastavu ministarstva koja će biti inspektorat i koja će donositi rješenja rješenja u prvom stupnju o kojim rješenjima će vaše ministarstvo odlučivati u drugom stupnju. To je pravno nedopustivo, to vam zabranjuje Zakon o opće upravnom postupku, to vam zabranjuju osnovna pravna načela da ne može tijelo i u prvom i u drugom stupnju rješavati o bitnim pravima i pitanjima građana. A sutra kada se ti postupci pojave pred ministarstvom, vidjet ćete kakve će to probleme stvoriti. Međutim vi o tome ne želite slušati. Nadalje, protivno je Zakonu o sustavu državne uprave da postoji upravna organizacija u sastavu ministarstva koja bi se prema tom zakonu mogla zvati uprava, zavod ili ravnateljstvo, kod vas se zove inspektorat. A onda da biste riješili nelagodu takve odredbe kažete da je na čelu tog inspektorata rada ravnatelj koji vodi ravnateljstvo. Međutim onda se ta vaša ustrojstvena organizacija mora zvati ravnateljstvo, a ne inspektorat rada. Zašto je to važno? Zato što su inspektori osobe s posebnim ovlastima i odgovornostima. Pa onda tako govorite recimo samo uzgred u članku 7.da i"inspekcijske poslove iz djelokruga inspektorata rada osobe iz stavka 1.ovog članka mogu obavljati u službenoj odori ili civilnoj odjeći". Ja zaključujem da jedino ne mogu goli. Ali ako mogu i u jednom i u drugom onda je to nepotrebno pisati. I to dalje znači da će imati posebne službene odore, to znači ponovo neki trošak da se izrade službene odore za vašu inspekciju rada, a cijela ta norma čini mi se da je nepotrebna. Na kraju kada govorimo o Zakonu o opće upravom postupku u članku 42.govorite o tome da inspektor utvrdi da se povredom propisa, da je povredom propisa počinjen prekršaj za koji je prema prekršajnom propisu dužan izdati obavezni prekršajni nalog bez odgađanja će a najkasnije u roku od 8 dana od dana završetka nadzora s utvrđenim činjenicama odlučnim za poduzimanje mjera počinitelju prekršaja izdati takav nalog. Ali ako taj nalog ne izda u navedenom roku ne isključuje se obveza njegovog izdavanja." Molim vas da nam objasnite šta to znači. Inspektor koji je zatekao u konkretnom slučaju nadzirani objekt ili kako god hoćete i osobe koje krše zakon dužan je po zakonu o sustavu državne uprave a piše vam, možda vam se kolege mogu u to uputiti tamo je posebno poglavlje o inspekcijskim poslovima piše što je inspektor dužan napraviti. I on je dužan u određenom roku izdati prekršajni nalog čak i kaznenu prijavu a vi sada kažete ako ne izda ta obveza stoji. Za koje vrijeme, za 6 mjeseci, za 2 godine? A u isto vrijeme osoba koja je predmet inspekcijskog nadzora mora poštovati dokumente koje izdaju inspekcije. Kakav je to voluntarizam da inspektor ako ne izda nalog ta obveza ne prestaje i kada će on tu obvezu izvršiti to vjerojatno nikom živom nije jasno. Dakle, da zaključim. Upravna organizacija u sastavu ministarstva može imati jedan od tri oblika. Može se zvati ravnateljstvo, uprava ili zavod, ne može se zvati inspektorat a još manje taj inspektorat kojeg ste vi osnovali kao unutarnju ustrojstvenu jedinicu može imati svoje područne jedinice u, na teritoriju Republike Hrvatske. I zbog toga sam rekao da je ovaj zakon ne da je suprotan sustavu državne uprave on potpuno razara taj sustav jer izvan ministarstva da nalazite unutarnju organizacijsku jedinicu koja će imati svoje područne jedinice to još moram priznati nije zabilježen slučaj u našoj dugogodišnjoj praksi a ni u teoriji niti je tako nešto moguće. S obzirom na te nedostatke zakona i suprotnost sa ova dva temeljna zakona o kojima sam govorio sugeriramo vam da povučete ovaj zakon iz procedure i da ga probate suvislo obraditi u dva čitanja. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad Gospodine Mlakar ja vas moram ispraviti jer ako inspektori rada recimo rade na nudističkim plažama možda mogu i goli biti jer golaći ne primaju odjevene ljude. Znači to je u onom tonu o kojem ste vi govorili. Rekli ste jednu rečenicu koju ste, ja ne znam da li, jeste li ministra citirali ili ste citirali premijera, ovaj zakon se donosi kako bi se zaštitili radnici. Radnici s kojima mi kontaktiramo a ima tih radnika s kojima laburisti kontaktiraju zahvaljuju se na zaštiti. I kažu, molim vas nemojte nas više štititi možda će nam biti bolje. Onako kako su do sada inspektori rada štitili rad i radnike vidi se po tome kako je radničkoj klasi u Hrvatskoj. Davorin (HDZ)** Kolega Vukšić ova priča o službenoj odori bila je samo ilustracija koliko je kvalitetno ovaj zakon priređen. Mogu si samo zamisliti kako će još nositi službene dokumente u ovom vašem slučaju. Međutim, ja sam govorio ovdje zbog onog ozbiljnog dijela priče, mi nismo dobili a govorili smo i ranije nikakve analitičke podatke o tome što je radio Državni inspektorat do sada u kojem je bila inspekcija rada, prema mišljenju ministra Mrsića ona tamo nikada nije trebala biti, tako nešto po prilici je rekao. I mislim da je tu pogriješio jer je taj Državni inspektorat zbog pojednostavljenja postupka sadržavao da tako grubo kažem gospodarske inspekcije koje su djelovale zajedno čak i sa ravnateljstvom policije ako niste znali i djelovali su upravo zato da ne bi danas u jedan od velikih lanaca ušla inspekcija rada pa zatvorila te prostore ona ne pregleda da li imate dovoljno kubika po zaposlenom itd. pa onda sutra će doći tržišna pa prekosutra sanitarna, zato je postojao državni inspektorat. Prema mojim saznanjima taj Državni inspektorat je svake godine naplatio više novčanih kazni nego što je bio trošak poslovanja odnosno trošak plaća i pogona, pogona, materijalnih troškova cijelog Državnog inspektorata. Možda bi valjalo da je Vlada zatražila i te podatke pa vidjela da li je stvarno uopće bilo svrsishodno da na ovaj način prestane postojati Državni inspektorat s obzirom da je to posljedica kako Vlada kaže transformacije Državnog inspektorata. A citirao sam u zaštiti radnika ministra jer je to on u svom uvodu rekao.

detalj u svezi plaža, no možemo, evo imamo prekovremeni rad liječnika, možda ima entuzijazma u operacionim salama da ljudi rade besplatno u svojim operacionim salama pa će morati inspektori se obući u, za operacijsku dvoranu u zeleno sa maskom itd.. Ali dobro, kako došao da došao, uglavnom, racionalizacija ustrojstva državne uprave kako ste sami rekli teklo je kroz 127 zakona koje smo usvojili prilikom pristupanja prilagodbi zakonodavstvu Europske unije. Zapravo ovo ispada nekakav zakon naknadno poput onog Perkovičevog tri dana prije ulaska, ali samo ne u tom u tom smislu nego li evo u ovom smislu preustroja državne uprave, državne administracije. Dakle, već smo sve usvojili i prilagodili Europskoj uniji a sada nakon što smo ušli 6, 7 mjeseci idemo opet mi sami na svoju ruku mijenjati. ne znam kako to sve skupa izgleda, ali evo i mi smo sami rekli da nećemo biti za ovaj zakonski prijedlog. Hvala lijepo. **Batinić, lijepo. Kolega Grubišić, pa to je ono o čemu smo govorili. Ova Vlada umjesto da zadrži ili stvara neki logičan sustav, ona ustvari rastače taj kakav-takav sustav državne uprave i radi nešto a tvrdi da poštuje zakone ove države, radi nešto što je suprotno zakonima koji su na snazi. Dakle, ne možete vi unutar jednog ministarstva stvorit ustrojstvenu jedinicu manje važnosti od cijele te institucije ministarstva, a omogućit ovim zakonom po prvi puta u našoj povijesti da takva organizacija ima svoje područne jedinice i njihove ispostave po cijeloj državi. To je protivno apsolutno svim standardima državne uprave. Ako su mislili možda da time preslikavaju ustrojstvo Ministarstva financija, onda su propustili vidjeti razvoj jednog i drugog ministarstva jer nekad tzv. državna ministarstva nisu imala prenesena djelokrug na jedinice lokalne samouprave, nego su obavljale izvršnu vlast od centrale ako hoćete države do zadnje jedinice lokalne samouprave pa su zato imale i tako postavljenu organizaciju. Ovo ministarstvo koje gospodin Mrsić vodi nije nikad imalo taj položaj i potpuno je nesuvislo da sada jedna ustrojstvena jedinica ima svoje područne jedinice, a samo ministarstvo recimo ih ne mora imati. Samo očekujem da sutra s obzirom na ove ingeniozne ideje dođe netko da donese odluku da njegovo ministarstvo formira tako recimo računovodstveni sektor na razinu uprave kao ustrojstvene jedinice i onda da si postavi područne jedinice po po cijeloj državi. Onda bi to vjerojatno bilo dovoljno karikaturalno da nekom konačno zasmeta. **Batinić, Milorad (HNS)** Draženko Pandek, replika. Izvolite. **Pandek, Draženko (SDP)** Zahvaljujem. Poštovani kolega, pa ne bih se baš složio da je to specifikum ovog rješenja, ovog Zakona o Inspektoratu rada da se unutar jednog tijela dakle provodi upravni postupak, onda da se unutar istog tijela omoguće žalbe na određeno rješenje. Mislim da to npr. postoji i kod jedinica regionalne samouprave kod zapošljavanja gdje čelnik tijela odlučuje o odluci o prijemu u službu, a vjerujem da bi se našlo još takvih primjera. Mislim da je u svakom slučaju osigurana sudska zaštita, dakle mislim da nijedno osnovno pravno načelo ovakvim rješenjem tu nije povrijeđeno. A što se tiče možda neortodoksnog ustrojavanja

Državnog inspektorata na ovom području nije bio nikako zadovoljavajući i očigledno neka promjena i poboljšanja su trebala uslijediti. Moje mišljenje je prije prijedloga ovog zakona bilo da sve te inspekcije trebaju biti vezane pa je ovaj Inspektorat rada uz ono ministarstvo u čiju srž djelovanja spada područje koje taj inspektorat regulira jer su tamo ljudi koji bi trebali biti i jesu najviše zainteresirani da na tom području se stvari rade kako treba, da ta kontrola bude efikasna, poznavaju materiju i vjerujem da je ovo korak u dobrom smjeru, a kasnija praksa će pokazati kako će se stvari razvijati pa sukladno tome vjerojatno će se moći i daljnja poboljšanja predložiti i usvojiti. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Kolega Pandek, zahvaljujem se na ovoj replici. Vi kažete imaju osjećaj da nije baš dobro radio Državni inspektorat ili nije ostvario svoju svrhu. Problem je u tome što mi sve radimo na bazi osjećaja, jednom vašeg, drugi put mojeg, a treći put možda neke skupine ljudi malo šire, ali nikad na bazi egzaktnih podataka. To što vi imate osjećaj da li je državni inspektor radio dobro ili loše, to je vaša osobna stvar, ali vi nemate podatke da mi kažete koliko je u zadnjih 10 godina Državni inspektorat naplatio novčanih kazni, koliko je obavio inspekcijskih nadzora, nadzora, koliko je od tih nadzora donio odnosno podnio prekršajnih ili kaznenih prijava. O tome nismo čuli, ali niti jedne riječi. To je prvi dio priče. A drugo, vaša usporedba sa zapošljavanjem i Zakonom o općem upravnom postupku koji onemogućuje da vam isto tijelo donosi odluke u prvom i drugom stupnju nije najsretnije rješenje, Čak i postupak primitka u službu ne mora biti upravni postupak, ali to su sad detalji kojima bi zamarali sve ostale. Zakon je ovdje izričit, kao što ne možete si dozvolit da vam Općinski sud donese presudu i u prvom i u drugom stupnju nego će vam o presudi općinskoga odlučivat županijski sud. Tako isto ne možete u okviru jednog ministarstva donijeti rješenje i onda odlučivati o žalbi na ta rješenja. koji bi morali poštivati, a tvrdim vam da će bit problema i s Europskom unijom zbog ovakvih propisa, je barem da se na razini Vlade ustanovi posebno povjerenstvo koje bi rješavalo po žalbama u ovakvim slučajevima. Ovo rješenje kakvo ste vi zamislili je nezakonito. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala lijepo. Kolega Mlakar, dakle vi ste rekli da je netko rekao da Državni inspektorat nije ispunio zahtjeve, međutim ja bih okrenuo priču na drugu stranu. Danas i predsjednik Vlade, a i svi govore o ovim vremenima kad imamo rekordno visoki deficit da treba napravit racionalizaciju kvalitetniju, bolju, svrsishodniju, operativniju i kako sve već nisu nazvali državnu upravu. primjer da se u poreznoj upravi režu područni uredi, režu ispostave, da se to radi u carini, da se to radi u MUP-u, međutim jedan inspektorat za koji iskreno govoreći i slušajući kolege iz vladajuće koalicije, njima očigledno uopće nije bilo, zapravo nisu se potrudili da pogledaju zašto je Državni inspektorat kao takav osnovan i što se željelo postići sa tim inspekcijama i zašto baš te inspekcije sve na jednom mjestu. Ne, ovdje se događa druga priča. Taj Državni inspektorat se reže na nekoliko zasebnih službi u ministarstvima. Međutim, tu je vrlo interesantna ja bih rekao podjela kolača. Jer ova Kukuriku koalicija vlada po sistemu da je svaka stranka dobila svoj dio kolača i Državni inspektorat je bio trn u oku koji je smetao. državni inspektorat samo jednog su mogli imenovat ravnatelj i taj je morao biti iz jedne stranke i sad je pitanje da li je to. I kako si sad može ministar gospodarstva dozvoliti da mu tamo na čelu Državnog inspektorata bude netko iz SDP-a pa da mu ruši njegov koncept. Ili obrnuto. Kak' si ministar rada može dozvoliti da na čelu inspektorata bude nekakav HNS-ovac i sad on njemu ne može gospodariti. Dakle, ovakav sustav je nešto što vraća nas 30 godina unatrag i nije dobro. A što se tiče rezultata kolega Mlakar, godinu prije nego što je ukinuta Financijska policija je imala rezultat milijardu i pol utvrđenih obveza i najveći dio je naplaćen. Međutim, ni to nije bilo dovoljno nego je Financijska policija ukinuta i onda jednostavno jedan sustav se urušio i morao se graditi novi, pa se opet uvela Financijska policija. Međutim, sad se opet ukinula ali sad se unutar radi opet nekakav sustav koji bi trebao biti pandan tome. Tako će na žalost biti i sa Državnim inspektoratom. Hvala. Odgovor, kolega Mlakar. nezavisna kontrola tijela koja barem vjerujemo da mogu izdržati određene političke pritiske. I kada se osnivao prije petnaestak godina Državni inspektorat bilo je i za i protiv ideja, bilo je i danas ima teza da ili će sve inspekcije biti podijeljene u ministarstva što se isto može braniti, jer svaki ministar odgovara za svoj resor i polje svoga rada, pa i stoga mora imati instrumente kako će djelovati do toga da sve inspekcije budu smještene u jednom tijelu. Postoje i ovi prijelazni oblici dosta česti ovo što su pričali o europskim iskustvima nije potpuno točno, a to je da neke inspekcije, kažem ove gospodarske budu formirane unutar jedne institucije, a da ostale vrlo specifične kao što je bila i u krajnjoj liniji Financijska policija, kao što je Upravna inspekcija budu i dalje u okviru pojedinih ministarstava. Ali bez obzira kako se to pitanje riješilo nikada nije bilo riješeno na ovaj način da bude ustrojstvena jedinica u ministarstvu, da ima svoje područne jedinice jer je to protuzakonito. To je čak i nelogično ako hoćete a da ne govorim o tome koliko je to protivno izgradnji jednog normalnog modernog sustava državne uprave. Ostaje pitanje kome toliko ne odgovara Državni inspektorat i kontrola da će se uprijeti ona iz petnih žila da bi nakon što je već uništio Državni inspektorat ovako riješio inspekcije. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Nastavljamo sa raspravom, Boris Kovačić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, gospođe i gospodo. Priznajem da sam se za ovu raspravu, ovu pojedinačnu raspravu javio nakon izlaganja gospodina zastupnika Tušaka. Istina, on je govorio u ime svoga kluba. Ali evo slično kao i mnogi danas koji su sudjelovali zastupnici prije mene u raspravi naglasio i iznio brojne primjere kršenja radnih prava ne samo implicite nezadovoljstvo radom inspektora rada, prvenstveno o tome govorim, pa na taj način onda praktički i Državnog inspektorata. Ali bez obzira na to, znači na to iskazano ovdje jasno i glasno problematiku vezanu uz svijet rada bez obzira na to evo kada su u pitanju promjene, kada je u pitanju novi zakon koji regulira upravo to područje onda skepsa. i razumijem i to da u zemlji visokog nepovjerenja kao što je na žalost naša zemlja naravno i to je s pokrićem, sjetimo se nedavne prošlosti i to kolektivno ne samo kolektivno pamćenje itekako još svježe i jako pa mogu i to obrazložiti, odnosno razumjeti, ne obrazložiti razumjeti. Ali bez obzira na to kada ova Vlada pa onda i ovo ministarstvo, odnosno predlaže stanovite mjere i to ne samo stanovite mjere i prijedloge forme radi, nego evo naprosto imamo određene novine u tekstu predloženog zakona ali o tome ću nešto na kraju, s tim da svjedoci smo da se radi o praksi koju sada uvodimo, odnosno o praksi Europe, možda s izuzetkom Poljske o čemu je govorio i gospodin ministar. Ali evo i to nije dovoljan razlog da prihvatimo i ovakve promjene. Ja upravo mislim da je dobro što će Inspektorat rada biti pri Ministarstvu rada kao samostalna upravna organizacija bez obzira šta je govorio i gospodin Mlakar vezan uz proceduru i usuglašeno sa ostalim zakonima. Ja upravo mislim da je to dobro, jer kao što je i danas rekao i naš premijer kada je istina govorio o nekim drugim mjerama Vlade, pa i o borbi protiv nezaposlenosti. Pa zar je ovoj Vladi, zar je ovom ministarstvu stalo do toga da imamo neuređenu da imamo neuređenu zemlju, da imamo nezaposlene, da imamo upravo ono što nas a govorim da tako kažem iz kluba Socijaldemokratske partije, da imamo neuređeni upravo, neuređeno područje zaštite rada i radnika. Tko će bolje voditi o tome brigu nego upravo to i takvo ministarstvo. Zato ja s punim povjerenjem i naravno da ću glasati za ovakav zakon, ali s punim povjerenjem nakon ovog višegodišnjeg iskazanog nepovjerenja jer da bilo kog pitate tko je zadovoljan ako ćete i radnici i sindikati bez obzira što ste vi iznijeli i neke druge podatke molim lijepo uz onu doskočicu nemojte nas više štititi, ali tko je zadovoljan sa Inspekcijom rada? Tko je zadovoljan sa nekim drugim pravima iz radnog odnosa itd.? A vi ovim prijedlogom zakona uz veće ovlasti, što je propisano čini mi se stavkom 1. članka 33. zakona, znači uz veće ovlasti inspektora, uz korištenje novih modernih tehnologija ja posebnu pažnju

pa i zaštite na radu ide i tamo, pogotovo u onaj realni svijet rada gdje nema najčešće ni sindikata ni organizacije sindikata. To držim vrlo značajnim, naravno ta ta mogućnost je postojala i prije u odredbama starog zakona, ali ja još jednom ponavljam i skrećem pozornost na sada novo ustrojstvo i po naravi stvari Ministarstvo rada koje je itekako za to zainteresirano. Uz preventivu koja je ovdje naglašena, čini mi se to posebno značajno, i zato ovaj broj inspektora koji su sada 243 prešli u ministarstvo uz ovu integriranost sa inspektorima zaštite na radu smatram to kvalitetom više. Pa onda mislim da na taj način će moći i kvalitetnije djelovati upravo na terenu i ponavljam posebno tamo gdje nemamo, gdje posebno cvijeta rad na crno. Tko ne zna za primjere rada na crno? Pa molim lijepo do jučer su radnici koji su radili na crno i poslodavci da tako kažem radili za jedinice lokalne samouprave. Pa mi imamo danas ljude koji sjede u predstavničkim tijelima, čak su i predsjednici tih vijeća, radili su na crno. Znamo za takve primjere, jel' tako? Svaki iz svoje sredine. Ali, evo kada trebaju doći određene promjene, kada ova Vlada, kada ovo ministarstvo jasno i glasno kaže da kreće u borbu protiv toga e onda smo mi molim lijepo sa stanovitom figom u džepu. Evo zbog toga sam se upravo javio za riječ da to naglasim i da moramo pokrenuti te stvari. Ako u ovom Domu, u ovom Visokom domu nema povjerenja u to kako to iščitavaju naši sugrađani, naši radnici, naši građani kad se mi ovdje preglasavamo i nadglasavamo. Neću reći bez pokrića oko procedure, oko ne znam čega sve. A oni na kraju zaključe tamo možda sada negdje i za šankom, molim lijepo i to je mjesto društvenih zbivanja, u klijeti ili doma pred televizorom, a zar ovi uopće žele promjene? Da dođe do promjena u svijetu rada? Zbog toga sam ja kritičan prema vama koji imate jedan takav otpor jer čim se spomenu određene promjene vi ste kao u crtiću sa sve 4 protiv toga. Pa ajmo krenuti u to, ajmo to realizirati ali da imamo tu i što veći konsenzus da pošaljemo što jasniju i glasniju da tako kažem poruku. A posebno je ona potrebna evo u području svijeta rada.

slažem se sa vama i ja sam u svojoj diskusiji govorio da sam nezadovoljan sa dosadašnjim radom Državnog inspektorata jer on nije kvalitetno radio svoj dio posla prema zakonu ono što mu je propisivao. Kad govorimo o promjenama onda budimo toliko korektni pa onda recimo koje su to promjene u ovom zakonu. Uzmite članak 3. zakona koji propisuje što će obavljati inspektori inspektori rada na području rada i zaštite na radu i ovlasti koje temeljem toga proizlaze usporedite sa dosadašnjim poslovima koje su radili u Državnom inspektoratu. Identično sve je prepisano iz Državnog inspektorata u ovaj zakon. E sad si ja postavljam pitanje, ako je isto nešto prepisano u zakon koja je onda to promjena? Koja je to garancija učinkovitijeg, boljeg, kvalitetnijeg rada inspektora rada? Ne, mi smo samo grupu ljudi od 220 ili 230 inspektora rada preselili sada na drugo mjesto, isti smo zakonski okvir dali nadležnosti i poslove koje oni trebaju obavljati i govorimo o nekakvim promjenama. Ne, to nisu promjene, promjene su nešto dublje, nešto o čemu se trebalo razgovarati, u nešto što su trebali biti uključeni i socijalni partneri, trebalo je pripremiti i ako je trebalo argumentima da nešto ne valja u Državnom inspektoratu reći sve to što ne valja, ukinuti Državni inspektorat i sa time jasno u istoj ovoj raspravi i donositi određeni drugačiji ustroj ali sa nekim drugim kompetencijama, sa nekim drugim odredbama zakona koje će stvoriti bolji i kvalitetniji rad tih inspektora. Ja iz ovoga stvarno ne vidim nikakve promjene. Hvala. Odgovor, kolega Kovačić. Izvolite. **Kovačić, Borislav (SDP)** Spomenuli ste gospodine Tušak da gotovo nema nikakvih promjena u ovom zakonu jer u članku 3. kako ste ga citirali praktički su prepisane odredbe iz starog zakona. Pa ne vidim ništa loše i sporno u tome, ono što je potrebno da uđe u ovaj tekst zakona da se i prepiše iz dosadašnje literature odnosno iz dosadašnjeg zakona. Ali isto tako skrećem pozornost, ja sam već ovdje i citirao upravo članak 33.gdje se te promjene i vide odnosno gdje se i vide određene ovlasti između ostalog molim lijepo ne jedini ali evo članak 33.naročito stavak 1.gdje se upravo vide i nove ovlasti inspektora rada. replika. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kolega, više puta ste u raspravi a i sada odgovarajući na repliku govorili upravo o očekivanom boljitku inspekcija rada i da se inspektorat rada stavi pod otkrilje samog Ministarstva rada. Pa ima li što logičnije od toga. Naravno da je bilo drugačije je drugačije bolje, drugačije spremnosti da se to moglo možda i kroz inspektorat, ali vidimo koji god segment, koji god dotaknemo segment nije bio zadovoljan i uvijek je odgovor inspektorata bio, nemamo puno inspektora. Tako ako se žalite da je loš proizvod, on kaže da mora ići na teren u pogledu sasvim neke druge stvari. Ovo samo govori i ovaj čitav jedan set zakona govori o ozbiljnosti a to sami i upozoravate samog ministarstva i čitave Vlade da sagleda trenutak u kojem se nalazi radnik i radništvo danas i da odgovori na aktualni trenutak konkretnim djelima a ne jednom apstrakcijom. Dosta je bilo prava i prije a nitko nije više ovdje mario, mi nismo govorili o tim kršenjima prava. Pa mi znamo da su radnici u trgovačkim lancima roblje 21 stoljeća ali nama je valjda bitno da je nešto napisano u određenom zakonu na papiru a to što se ne poštuje to nikog nije bilo briga. Sada imamo i odgovornu osobu, za sad cijeli postupak kako ide ministar u konačnici bez obzira što se direktno ne evolvira u to, on je odgovoran kako se taj proces rada odvija odnosno tko krši radnička prava i sve ono što je vezano uz proces rada. I još ću vam nešto reći, kako je uopće došlo do kaznenog djela neisplate plaće. Pa to ovako na prvi pogled izgleda nekakav nonsens, u Kaznenom zakonu imali povredu prava na rad, al kad bi inspektor bio došao kod poslodavca zašto tom radniku nisi, zašto si mu povrijedio pravo, on je rekao ne, nisam ja njemu povrijedio pravo, ja samo gledajte nemam novaca sada isplatiti a kupuje neke nekretnine itd. tako da smo mi upravo bili tvorci, začetnici tog kaznenog djela da bi odgovorili tom jednom trenutku i realnosti u što smo se našli odnosno radništvo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor izvolite kolega. **Kovačić, hvala kolegice vi ste mi naravno dali šlagvorte i na neki način me podsjetili ono što sam zaboravio. Dakako da se slažem sa ovim što ste rekli i ono što sam zaboravio reći u raspravi, pa upravo sada ovakvo ustrojstvo kroz Ministarstvo rada, to je odgovorni dio na postavljena pitanja od nekih zastupnika kako do sada što znam za slučaj i to je točno da negdje inspekcije rada nisu išle išle ili inspektori rada ili nisu bili učinkoviti pa evo prilike da se upravo evo i na ovom mjestu sutra, molim lijepo sutra postave takva pitanja, imamo sada puni legitimitet i mi za postavljanje pitanje a imamo i takvo kome točno postaviti pitanje. Do sad se to moglo evo na ovaj ili onaj način, moglo se nejasno odgovoriti. Evo prilike da sutra glasno i jasno postavljamo pitanja i vi iz opozicije i mi iz opozicije jer tu smo svi jednako zainteresirani za uređeni svijet rada i molim lijepo da dobijemo onda jasne i ne dvosmislene Hvala. vaše Kukuriku koalicija, dakle nisam čuo tako optimističnu raspravu već dugo, dugo. Zapravo nisam čuo nikakvu raspravu s ove strane osim evo vaše. No da počnemo o inspektoratu rada u prijašnjim vremenima. Naime, ja sam kao liječnik popunjavao vrlo često prijave o nesreći na poslu. I znate koliko je slučajeva bilo u tim prijavama gdje je inspektor rada morao pisati u rubriku tko je odgovoran za nesreću. Uvijek je bio radnik odgovoran, nikada poslodavac niti bilo tko drugi, uvijek je bio nepažnjom radnika, tako je glasilo to, no na sudu to ispadne drugačije, sud ima sud pa ima vještak pa to onda 90% drugačije završi. Dakle, slažem se s vama da je bilo problema u inspekciji rada, pa vi kažete borba protiv rada na crno, pa tko više radi, 380 tisuća nezaposlenih, sve je manje posla za inspektore rada. Nadalje, govorili ste, evo i vaša kolegica vatreno o Kaznenom zakonu protiv onih koji ne isplaćuju plaće i ne plaćaju doprinose, pa koliko danas evo Kaštela, evo Ris, evo Imunološki zavod, ljudi rade, ne primaju plaću, gdje su kaznene prijave protiv poslodavaca a većinski vlasnik je država, pa ćemo ministra tužiti il koga, ha? 15 tisuća ljudi ne prima plaću, većinski vlasnik država, koga ćemo kazneno gonit, ministre? Ja ne znam drugo koga? Dakle, zaista ne rade svoj posao ta ministarstva i na kraju krajeva, kažete rad na crno, evo direktor Đure Đakovića, generalno je otvorio i drito je jednostavno d.o.o. za uvoz trave, lijekova, farmacije i ne znam ni ja u Zagrebu. Šta radi inspekcija rada? Ništa. Šta će raditi ubuduće? Zaista je vrlo pohvalno da vi mislite da će sada nakon ovog poteza i ovakvog administrativnog preustroja inspekcija rada biti bolja. Hvala. Odgovor kolega Kovačić izvolite. **Kovačić, Borislav (SDP)** Evo zahvaljujem vam na ovoj replici. Nisam optimističan ovako kako ste vi naglasili, čak sam bio u svojoj raspravi poprilično vehmetan jer ste me malo, nisam ja se teško rasrdim ali smetaju, to me područje, do tog područja svijeta rada mi je posebno stalo, pa u tu taj moj i optimizam i moja vehementnost. Ovo mi nije logički što vi kažete, broj nezaposlenih i rad na crno a sad nam je tek potrebna borba protiv rada na crno, pa svako radno mjesto, danas je radno mjesto svetinja, jel tako? Pa svako radno mjesto nam je potrebno. Pa onaj koji radi na crno uzima radno mjesto ovom na Zavodu za zapošljavanje. Pa da su svi zaposleni tko bi danas govorio o radu na crno? Ili ovoj sivoj zoni, sivoj zoni rada o kojoj danas nije bilo riječi, ali mogli bi i o tome. A broj novo nezaposlenih, odnosno vi ste govorili o 17 tisuća ljudi koji rade, a ne primaju plaću. Ma užas, užas. Sam sam bio 8 mjeseci bez plaće. Užas. Ali podsjetimo se da je ta brojka nedavno bila 80 tisuća. Nije to dobar odgovor. Evo, sam nisam zadovoljan ovim odgovorom jer ne tražim alibi u tome, ni alibi za ovu Vladu ni za ovo ministarstvo ni za sebe kao predstavnika svojeg kluba. Ali je to činjenica i to je smanjeno. A naravno da ću biti najsretniji kada to bude 0 i kada ovaj broj nezaposlenih se bude drastično, drastično smanjio. I nije točno jer i ja sam nešto, ovaj znam iz područja Zaštite na radu, nije točno da baš uvijek je odgovoran radnik. Dozvoljavam da je to često puta bilo, ja znam dosta slučajeva gdje je bio i poslodavac. Drugo je pitanje sada sudske prakse, advokata, znamo i tok, molim lijepo, ovaj ona osnovna prijava, znam nekoliko primjera i to 10 i više godina, dakle nije uvijek bilo sve protiv radnika. **Batinić, Milorad (HNS)** Gospodine Kovačić, Ćiro Blažević, trener svih trenera ima jednu izreku kad razgovara s novinarima 'ako ikad umrem', kaže. Tako ako ikad vi dođete ponovo na vlast, vama treba dati mandat od 6 godina jer dvije godine vam treba za pripreme. Dvije godine za pripreme da vi počnete raditi. Vi ste rekli sada kad ova Vlada, citiram vas konačno kaže ili kaže da kreće u borbu protiv rada na crno, opozicija digne glas. Pa dobro da se niste sjetili u zadnjoj trećini onog zadnjeg, u zadnjem kvartalu kad ste na vlasti da trebate nešto učiniti. Pa rano ste se sjetili štititi radnike. I kako štitite radnike? Kažete imamo rigidni Zakon o radu. Pa sad vi donosite kakav Zakon o radu? Takav kakav su vam izdiriktirali po kletima poslodavci, takav Zakon o radu će biti. Sad vi držite lekcije nama opoziciji kako mi dižemo glas kad vi uvodite u državu red. Pa kakav red? Administrativni. Ja nisam osobno, kad sam govorio o onim poljoprivrednim zakonima, ovih 18, nisam protiv toga da se Državni inspektorat transformira. Uopće, kako je radio trebalo ga je rasformirat. I kako su inspektori rada radili. Problem je u tome što inspektori niti u jednom segmentu ne rade posao kako bi trebali. Rade inspektori, ali ne rade dobro posao. Ali vi ste se sjetili u trećoj godini svojega mandata da trebate nešto promijeniti. I točno postoji, prije ste bili zagovornici onog Zakona o radu, sad ste zagovornici ovog Zakona o radu kojeg je HDZ predlagao možda čak i u blažoj varijanti. I sada najedanput mi kad kao što je rekao ovdje premijer, mi tepamo radnicima. Pa netko im treba i tepati kad ih vi razapinjete na križ. Pa bar da im netko tepa. Ne tepamo, znamo njihove muke. To je ono što je rekao jedan sindikalni vođa, ne sjećam se koji, kad bi premijer Milanović se sudario s radnikom na cesti, ne bi prepoznao da je to radnik. Tako vi radite u Kukuriku koaliciji. **Kovačić, Borislav (SDP)** Hvala lijepo. Evo nakon ove vaše uzrujanosti u iskazivanju ove replike natjerali ste me da na trenutak pomislim na ono što bi bilo jako loše za Hrvatsku, a to je da vi dođete na vlast, a da ja budem dio opozicije. Naravno da to, evo nemam pravo priželjkivati, ali ono hipotetski, evo da sam pisac napisao bih jedan takav futuristički romančić i to bi bilo zanimljivo. Ne možete nam uzeti pravo da zastupamo radnike i ono što je ostalo od rada i od radnika. Niste vi i to taj alibi, odnosno to naše poslanje ne možete vi nikakvom svojom verbalnom akrobatikom i vehementnošću nama izbiti. Dražen (HDSSB)** Hvala. Pa evo kolega ja sam pokušavao shvatiti vaš poziv na konsenzus, na konstruktivnost, ali nisam točno uspio nikako spoznati oko čega točno, iskreno govoreći. Kad je riječ o ponovo razlozima ukidanja Državnog inspektorata, imate li vi ijedan primjer neke analize koja je pokazivala, koja bi dala crno na bijelo jasno elemente radi čega treba ukinuti tu ustanovu? Ili možemo govoriti o općoj percepciji nezadovoljstva građana radom Državnog inspektorata. Ako ćemo govoriti o općoj percepciji, možemo razgovarati o općoj percepciji građana radnom Hrvatskog sabora. Da li ćemo kao konzekvencu razmišljati o tome da ga ukinemo? Ili o općoj percepciji zadovoljstva hrvatskih građana učinkovitošću hrvatskog pravosuđa? Koje također ne možemo ukinuti. A ako ćemo uzeti neke kvantificirane podatke neke analize kojih dosad nije bilo, onda bi trebalo vidjeti, mislim ovakva jedna mjera će se sigurno u vremenu koje dolazi obit o glavu ovom hrvatskom društvu. Dobit ćemo još veću učinkovitost, još veći nered, još manje rezultate tih inspekcija koji su sada izravnim nadzorom kao praktički tijela ministarstava. I s druge strane, kad je riječ o radu, o neradu, o radu na crno, o borbi protiv sive ekonomije, u vrijeme recesije u kojoj se Hrvatska nalazi ja ne vjerujem da uopće naš fokus više treba biti na tome. Zaista ne vjerujem, ne vjerujem u tu vašu tezu da ukoliko mi uspijemo pričepit svakog onog tko radi na crno da taj uzima mjesto onome tko radi po ugovoru. Ova vremena zahtijevaju fokus na sasvim drugačijim mjerama. **Kovačić, Borislav (SDP)** Hvala lijepo. Pa kada ste spomenuli da sam spomenuo konsenzus oko čega bi bio potreban, ali prije svega mislio sam na uređenost radnih prava. A u ovom drugom dijelu kada ste spočitavali da je ovo predloženo rješenje temeljem određene percepcije ili kako ste se već izrazili, ja vas podsjećam, a o tome je prošli tjedan bilo ovdje riječi kada smo govorili o čitavom ovom setu zakona vezano uz inspekcije, da je napravljane analiza. I jedna ono što sam posebno zapamtio u tome je jedna postavka da iz te analize proizlazi ukupno inspektora je i nedostajalo govorim općenito. Druga primjedba je bila da su dosta radili kabinetski u uredima da su premalo bili na terenu. A molim lijepo to je ovo ako preslikamo na područje rada onda možemo to posebno i potrebno potrebno je posebno naglasiti inspektor rada i inspektor zaštite na radu mora biti tamo gdje se rad obavlja. Na kraju to su europska iskustva, to stalno ponavljamo, ne znam ovdje nije se reklo u uvodnom ali koliko znam podatak i sada ga ponovno ponavljam Poljska nema tako uređeno ministarstvo rada znači kompletna Europa pa i to nešto govori. Da, onda nakraju molim lijepo a zašto ne i taj pogovor javnosti pa i ta javna percepcija pa i to trebamo pa mi jesmo narodni zastupnici zar ne, pa valjda i to znamo osluškivati pa onda i prenijeti u ovom Visokom domu. Hvala lijepo.

se jedna dobra inicijativa pokušava na vrlo čudan način mogu reći populistički jer sve nije dobro, sve što ova Vlada nije dobro nego je dobro suprotno. Pa da vas razuvjerim, najprije oko organizacije rada inspektorata rada. Austrija, najmanji broj nezaposlenih, zemlja su uređenim socijalnim dijalogom, inspekcija rada nalazi se unutar Federalnog ministarstva rada, socijalnih poslova i zaštite potrošača kao posebna uprava inspektorat rada na čelu sa ravnateljem koji je odgovoran direktno ministru. Imaju 20 područnih ureda koji su direktno podređeni centralnom inspektoratu. Dakle isto ovo što mi predviđamo. Belgija, inspektorat rada nalazi se u Saveznoj javnoj upravi zapošljavanje rada i socijalnog rada i socijalnog dijaloga. Bugarska, Generalni inspektorat rada nalazi se unutar Ministarstva rada i socijalne politike. Cipar, inspekcija rada je unutar Ministarstva rada i socijalnog osiguranja u Upravi za inspekciju rada na čelu uprave je ravnatelj direktno odgovoran ministru. Češka, državni ured inspekcije rada osnovan je posebnim zakonom, kao što i mi radimo, kao ured unutar Ministarstva rada i socijalne skrbi na čelu s predsjednikom kojeg imenuje ministar i direktno je odgovoran ministru. Državni inspektorat sastoji se od regionalnih ureda. Danska, inspekcija rada se nalazi u Danskom tijelu za rad i okoliš koji je agencija pod okriljem Ministarstva za zapošljavanjem na čelu sa ravnateljem odgovorna ministru za zapošljavanje. Estonija, inspektorat rada je osnovan posebnim zakonom kao agencija unutar Ministarstva za socijalna pitanja na čelu sa ravnateljem. Inspekcija rada je odgovorna ministru za socijalna pitanja koji usmjerava i koordinira svoje aktivnosti i izvršava nadzor nad radom inspektorata rada. Finska, inspekcija rada se nalazi unutar Ministarstva socijalne skrbi i zdravlja unutar Uprave za zaštitu na radu. Francuska, inspekcija rada u Francuskoj djeluje unutar Ministarstva rada, poljoprivrede i transporta, odgovorna je primarno ministru rada. Grčka, inspektorat rada se nalazi unutar Ministarstva rada i socijalne zaštite na čelu sa ravnateljem i rade pod nadzorom specijalnog tajnika kojeg imenuje Vlada. Irska, Ministarstvo rada, poduzetništva i inovacija odgovorno je za rad i unutar ministarstva je ustrojena inspekcija rada. U Italiji, inspektorat rada nalazi se unutar Ministarstva rada i socijalne politike kao posebna uprava. Ministarstvo određuje nacionalne prioritete rada inspektorata rada, ravnatelj je direktno odgovoran ministru. Latvija, Državni inspektorat rada je državna institucija čiji pravni status nadležnosti i uređenje utvrđeno posebnim zakonom, napominjem, isto što i mi radimo. Državni inspektorat rada je izravno podređen Ministarstvu skrbi. Ministarstvo skrbi je odgovorno za pripremu zaštite na radu, zdravstvene politike, a inspektorat osigurava učinkovitu provedbu ove politike. Litva, Državni inspektorat rada je tijelo državne uprave koje djeluje u okviru Ministarstva socijalne sigurnosti i rada Republike Litve. Na čelu inspektorata je glavni državni inspektor rada odgovoran ministru. Luksemburg, inspektor rada i … djeluje kao posebna uprava unutar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne solidarnosti i gospodarstva koji je odgovoran za Ministarstvo rada, zapošljavanje i socijalnu solidarnost. Mađarski inspektorat rada je tijelo koje odgovara direktno Ministarstvu za socijalne i radne poslove. Malta, Uprava za zdravlje i sigurnost tijela koji u ovom svom radu neovisno o Vlade ali se financira iz područja i pod nadzorom je Ministarstva zdravlja. Nizozemska, inspektorat rada je organiziran po posebnom upravom unutar Ministarstva za socijalna pitanja i zapošljavanje. Njemačka s kojom se volimo uspoređivati Arbeitsamt je uprava koja djeluje unutar saveznog Ministarstva rada i socijalne skrbi, nadzire 16 regionalnih inspekcija. Svaka regionalna inspekcija je odgovorna za rad nadležnoj regionalnoj vladi. U Poljskoj jedino je inspekcija rada osnovana kao posebno neovisno tijelo koje nadzire primjenu propisa iz radnih odnosa, zaštite na radu i odgovara direktno Sejmu odnosno donjem domu parlamenta koji je tijelo vrhovne vlasti u Poljskoj. Portugal, opći inspektorat rada i središnja inspekcija koja se nalazi podnadležnošću ministarstva odgovornog za zapošljavanje. Rumunjska inspekcija rada djeluje unutar Ministarstva rada, socijalne zaštite i starijih osoba. Slovačka, nacionalni inspektorat je posebna uprava unutar Ministarstva rada i socijalne skrbi i ima regionalne jedinice. Slovenija, inspekcija rada Republike Slovenije osnovana kao upravno tijelo u okviru Ministarstva rada i socijalne skrbi, na čelu je glavni inspektor rada odgovoran ministru. Inspektorat rada i socijalne sigurnosti u Španjolskoj je posebna uprava unutar ministarstva za zapošljavanje, socijalne sigurnosti koja je zadužena za kontrolu, poštivanje rada i socijalnog zakonodavstva. Švedska, inspekcija rada je organizirana unutar jednog od pet odjela radnog tijela za zaštitu okoliša koje je osnovano kao agencija pod nadzorom ministarstva industrije i zapošljavanja i komunikacije. Velika Britanija, ministarstvo unutar ministarstva djeluje posebni komitet za zdravlje i sigurnost, to je javno tijelo sa krunskim statusom, pod nadzorom Ministarstva za rad i mirovine i odgovorni su ministru. Da li su sve ove zemlje napravile to zato što žele da ministri kontroliraju, što nemaju povjerenja u to da se može učinkovito kontrolirati i da se može učinkovito funkcionirat. Tako da apsolutno odbacujem bilo koju insinuaciju koju sam čuo ovdje da će sada ministar rada ili netko drugi naređivati ili kontrolirati rad inspektorata rada jer zemlje Europske unije da je to tako ne bi to ustrojavale u svojim zemljama. Inspektorat rada je neovisno tijelo koje će bolje i učinkovitije raditi i za kojega će ministar biti odgovoran da radi i da učinkovito provodi zakon. Ali ministar neće biti taj koji će naređivati odi ovdje, odi tamo ili tu nemoj ići. I stoga ako ste čitali dobro zakon ravnatelja inspektorata rada imenujemo javnim natječajem. Da on ima položaj pomoćnika s obzirom na prava i s obzirom na ono što mu …/Govornik se ne razumije./… ali ga neće imenovati politika. Bira se javnim natječajem. Njegovi pomoćnici neće biti imenovani od strane Vlade nego će biti načelnici sektora koji su i do sada bili. Kada govorimo o ovlastima, ne razumije./… zakon koji vrlo jasno kaže dakle, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, Članak 10. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona poslove Državnog inspektorata u okviru djelokruga utvrđeno ovim zakonom preuzimaju nadležna ministarstva sada da ih ne čitam. čitam. Članak 12. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstva razmjerno preuzetim poslovima preuzimaju opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze Državnog inspektorata kao i državne službenike zatečene na preuzetim Državni službenici Državnog inspektorata koji su u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni na obavljanju preuzetih poslova nastavljaju sa radom na poslovima na kojima su zatečeni i zadržavaju plaće prema dosadašnjim propisima do donošenja Zakona o rasporedu na radna mjesta prema pravilniku iz Članka 13. stavka 2. ovoga Zakona. Članak 14. Ministarstva koja preuzimaju poslove Državnog inspektorata sukladno ovom Zakonu nastavlja obavljati preuzete poslove prema dosadašnjim propisima do donošenja, odnosno izmjene posebnih zakona koji uređuju njihovo obavljanje. Prema tome, rad inspektora rada do onog trenutka dok se ne ustroje kao posebna upravna jedinica u ministarstvu je apsolutno zakonit i oni su radili i rade svoj posao, dao sam vam i izvješće što su radili. povjerenstvo smo preuzeli iz Državnog inspektorata, dakle način rada da se u regionalnoj jedinici donese odluka a da se žalba razmatra na središnjoj jedinici dakle u Državnom inspektoratu je bilo otkad je Državnog inspektorata i to nije nikome smetalo, sada najedanput smeta. Prema tome, povjerenstvo koje mi tu predlažemo, povjerenstvo koje se nalazi u Državnom inspektoratu i to je povjerenstvo koje je sastavljeno od ljudi iz državnog inspektorata koji nisu donosili odluku na na prvom stupnju. I s druge strane kada govorimo o ovom promjenjivom članu, s obzirom da su članovi povjerenstva pravne struke onda je ovaj neovisni član struke koja, zbog koje je žalba izražena. S druge strane uvijek se može nastaviti dalje prigovor na upravnom sudu i svemu onome što ide iza toga. Članak 3. dakle tu izuzimamo, dakle uvaženom zastupniku Hrelji, dakle tu izuzimamo područja na kojima inspektorat rada ne djeluje a to je recimo područje radnih odnosa u prosvjeti, u policiji, u vojsci, da im se uspostavlja poseban i to smo predvidjeli Zakonom o zaštiti na radu da se zaštita na radu vrati u te segmente ali će biti vezano unutar samih sustava. A što se tiče posebnih uvjeta za inspektore, to su oni uvjeti koje oni dobivaju prema kolektivnom ugovoru. Dakle to nisu posebni uvjeti da taj inspektor mora ispunjavati nego to su oni posebni uvjeti koje oni tijekom svog posla i obavljanja posla imaju i zbog toga dobivaju određenu naknadu. idemo u specijalizaciju pojedinih inspektora zaštite na radu, stoga smo i promijenili način rada, dakle da ćemo ići na teritorijalni princip, a to znači da više neće ići jedan inspektor sam nego će ići više inspektora, dakle potpuno drugačiji način ćemo funkcionirati. Jasno da će i dalje biti kontrole koje jesu, ali će potpuno drugačiji način rada. I zašto smo stavili da se prekršajni nalog može podnijeti, ali da se u nekim slučajevima ako se ne podnese da se može podnijeti naknadno. Što ako se inspektor razboli, a jasno je da se mora podnijeti prekršajni nalog, dakle to je u tim slučajevima kada je jasno da treba podnijeti prekršajni nalog, a inspektor zbog nekih svojih razloga objektivnih to ne može napraviti. samim zakonom osiguravamo da se provodi zakon, da se zakon, dakle i svi zakoni koji spadaju u djelokrug rada Inspektorata rada vrlo efikasno provode, a kad govorimo o Državnom inspektoratu mislim da sam jasno vam pokazao neiskustvo Europske unije da inspekcija rada nije trebala biti u Državnom inspektoratu, a s druge strane Državni inspektorat ako smo ga već htjeli objedinit onda smo ga trebali objediniti u u razini svih 40 inspekcija koje u ovom trenutku djeluju izvan Državnog inspektorata. U svakom slučaju smatramo da ćemo na ovakav način efikasnije funkcionirati, a podnijet ćemo izvješće i Saboru o tome što se radilo u godini dana u Državnom inspektoratu. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama ministre. Prelazimo na replike. Branko Vukšić, izvolite. Gospodine ministre, evo ja ću ponoviti, osobno nemam ništa protiv i čak mi je logično da inspektori rada budu u sklopu ministarstva i pobrojali ste, na početku smo shvatili da samo Poljska nema u sklopu Ministarstva rada ili ne odgovara Ministarstvu rada. Prema tome to je neupitno, o tome ne želim uopće raspravljati. Znači ne muči nas forma sama, muči nas način na koji je dosad radio i vrijeme kada se donosi ova promjena. Ona je zakašnjela. Muči nas dakle praksa i smeta nam ozračje u kojemu donosite ove promjene, a ozračje je negativno po radnike zbog toga što znate što misle sindikati, što misli većina radnika u Hrvatskoj. Znate dobro da su se većina onih koji su se izjašnjavali za generalni štrajk da su se izjasnili za generalni štrajk. Znači ne misle oni koji su vas izabrali da to što radite da radite u njihovu korist i sasvim sigurno da imamo četvere oči otvorene kada donosite bilo koje promjene. Mislim da ova promjena neće sama po sebi donijeti neke negativnosti, ali će donijeti već ovaj zakon koji se vidi, Zakon o radu koji predlažete, a koji će vjerojatno biti donesen jer je premijer rekao to moramo napraviti i to ćemo napraviti. Sasvim sigurno da se ovdje vidi u samom zakonu da se preferiraju agencije, da se preferiraju poslodavci odnosno kapitalisti i nije točno kao što je predsjednik Vlade prije rekao da ova Vlada brine za onaj srednji sloj i male poslodavce. 260 krupnih kapitalista većinu drži poslova u Republici Hrvatskoj, prema tome zna se kome se pogoduje Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, ministar Mrsić. Izvolite. **Mrsić, Mirando (SDP)** Pa jasno, čim je ministar rada da će se skrenuti diskusija na Zakon o radu i Zakon o zaštiti na radu. Imat ćemo puno vremena i tu u Saboru i na odborima razgovarati oko tog zakona. Promjene su nužne, promjene treba donijeti i u svakom slučaju kada govorimo o Zakonu o radu onda on u ovom trenutku mora očuvati radna mjesta, mora omogućiti da se otvore nova radna mjesta, mora omogućiti da se brzo restrukturiramo na tržištu rada, da postanemo konkurentni, da možemo biti konkurentni i u Europskoj uniji, i sve su to promjene koje jasno da u ovim trenucima u kojim jesu mogu izgledati na ovakav ili na onakav način. Sasvim sigurno kada govorimo o pravima radnika, prava radnika nismo dirali, otpremnine ostaju iste, otkazni rokovi ostaju isti. Prema tome, imat ćemo dosta da ukrstimo i diskusije i svoja saznanja o tome što ovaj zakon treba napraviti, ali u svakom slučaju vrijeme je da se neke stvari naprave jer mi moramo krenuti naprijed. laburisti - Stranka rada)** Hvala potpredsjedniče. Pa poštovani ministre, kada ste nabrajali zemlje i nije sporno da inspektori rada budu u sklopu ministarstva, ali vjerojatno vam se omaškom omakla jedna rečenica. Kada ste govorili o Austriji onda ste rekli zemlja uređena sa socijalnim dijalogom. E sad, imamo Zakon o reprezentativnosti sindikata, nije usuglašeno sa socijalnim partnerima. Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, ovaj Zakon o inspekciji rada. U Hrvatskoj nema više socijalnog dijaloga. Pod vaš resor spada i socijalni dijalog. Kada je bila zadnja sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća, kada je raspravljano o ovim zakonima i po kojoj osnovi bi mi vama vjerovali onda da ovi zakoni jesu u interesu građana ako sa socijalnim partnerima nije se o njima raspravljalo. Nije dovoljno voditi 14 dana javnu raspravu, objaviti na web stranici i neka dadu svoje primjedbe. Da bi se došlo do određenog socijalnog konsenzusa, da bi država išla naprijed onda treba nešto puno više kada se radi prijedlog zakona, usuglasiti, uvažiti određene argumente ili na osnovu činjenica reći, izaći zbog čega se određeni argumenti druge strane nisu mogli uvažiti. To od vas nismo čuli. **Batinić, Milorad Vidim da vaš socijalni dijalog poimate samo na jednoj visokoj razini, dakle na razini Gospodarskog socijalnog vijeća. To je jedna dimenzija socijalnog dijaloga, ali socijalni dijalog je puno više i puno dublje nego što, o čemu vi sada govorite. Dakle, kada govorimo i o ovim zakonima danas koje ćemo raspravljati o mirovinskim zakonima oni su raspravljani unutar tijela Gospodarskog socijalnog vijeća, raspravljani su sa socijalnim partnerima i jasno je da kad govorimo o socijalnim partnerima vi poimate samo jednog socijalnog partnera, a ne poimate drugo. Dakle, oni su Vladi jednaki socijalni partneri i jedni i drugi. Prema tome, mi slušamo i jedne i druge. I kada možemo, možemo postići konsenzus, a kada ne možemo postići konsenzus onda Vlada preuzima na sebe odgovornost da donese određena zakonska rješenja. Kada govorimo o Zakonu o reprezentativnosti, onda je to zakon koji se nije uspio donijeti 15 godina i čak smo dobivali i strane konzultante koji su pokušavali da dobijemo taj zakon. preuzeli na sebe odgovornost da donesemo taj zakon, jer taj zakon je jednako bitan kao i Zakon o radu i Zakon o zaštiti na radu i to smo uspjeli. I rekli smo da ćemo nakon godinu dana gledati o čemu se radi. I ovaj zakon da, usuglašen je sa socijalnim partnerima ali je bio problem što se pojedine sindikalne središnjice oko pojedinih dijelova zakona nisu uspjele među sobom usuglasiti koje rješenje će biti u zakonu. Prema tome, kad govorimo o socijalnom dijalogu budite pa onda govorimo o općem socijalnom dijalogu. Vlada razgovara i o onim slučajevima kada treba pomoći. Evo u zadnje vrijeme smo razgovarali i sa pirotehničarima gdje je Vlada bila ona koja je bila moderator. Razgovaramo i imamo sindikate oko Imunološkog zavoda, dijaloga nema. Ali socijalni dijalog nije samo Gospodarsko socijalno vijeće, nego to je i socijalni dijalog i u sektorskim vijećima i unutar Ministarstva rada i unutar drugih ministarstava. **Batinić, **Đurović, Dražen (HDSSB)** Vi ste na početku svog izlaganja iznijeli države i kako su smještene te inspekcije rada u pojedinim državama. I zaista, kad je tome vjerojatno tako kad ste vi tako iznijeli. Ja ne znam. No, da li su te države imaju tradiciju takvih rješenja ili su te države kao Republika Hrvatska imale tradiciju nekog rješenja nekih petnaestak godina, a onda su jednom brzom u letu preko noći odlučile da to sad tak' više ne bude, neg' to presložili na drugi način. Što hoću reći? Ta nepodnošljiva lakoća nastajanja i nestajanja institucija u ovoj kratkoj povijesti naše države u samo 23 godine nebrojene institucije su nastale i nestale. Ja mislim da je gotovo jedinstveni presedan, ja vjerujem da u Europi nema takvih primjera uopće na prostoru EU, da u jednoj državi u tako kratkom vremenu toliko institucija nastajalo i nestajalo. I da, ali mi smo imali jednu institucija koja je petnaestak godina postojala i rasprava o dva tjedna, politička odluka, brza tranzicija, 12 novih izmjena zakona i evo ga. Sad imamo nešto drugo. To je taj model koji se događa u ovom slučaju i možda će ovo biti dobro, a možda i neće. Ali nemamo jamstava ni da će biti, niti da neće biti. Ali ta nepodnošljiva lakoća brisanja i stvaranja nečeg drugoga i te jedne temeljne upravne, pravne, društvene, gospodarske nesigurnosti kako za građane, tako za korisnike, tako za gospodarstvo, tako za sve. Nije dobro. To sam zapravo htio naglasiti. **Mrsić, Mirando (SDP)** Pa bolje da se niste javili za repliku, jer ste kontradiktorni sami sebi. Dakle, ako EU od 27 zemalja ima to rješenje, samo da vam kažem da Austrija, ja nisam, nije mi izletilo. Dakle, ja nisam bio lapsus menti, dakle da je sama Austrija uređena država. Da, ali kad govorimo o njihovom Zakonu o radu onda njihovi otkazni rokovi su sasvim drugačiji nego naši i tamo nema razloga za otkazni rok. Dok je naš Zakon o radu sasvim drugačiji, pa ipak Austrija funkcionira na način kao što funkcionira. Inspektorat rada u Austriji je institucija koja traje 40 godina ako ne i više. Inspekcija rada u bivšoj zemlji i u modernoj Hrvatskoj je bila unutar Inspekcije rada, Prema tome, nije lakoća bila da sada mijenjamo, nego je bila lakoća da se Inspekcija rada unese u Državni inspektorat. To je bila lakoća. Da, prema tome mi samo ovim, sa ovim ispravljamo s čime nisu zadovoljni niti radnici, nisu zadovoljni niti sindikati, nisu zadovoljni niti poslodavci, a niti mi koji smo zaduženi za provođenje zakona. I sa ovime osiguravamo da to bude bolje, da to bude učinkovitije i da radi ono što treba raditi, a to je da štiti interese radnika, ali i interese države. Hvala. I posljednja replika Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre, meni je drago da ste vi rekli da neće bit političkog imenovanja nego da će ravnatelji biti imenovani na javnom natječaju. I drago mi je da smo dobili u Hrvatskoj dva javna natječaja. Jer kad SDP raspisuje javni natječaj onda to nije političko imenovanje, a kad je HDZ raspisao natječaj za ravnatelje uprava tj. današnje pomoćnike i za nadzorne odbore poduzeća u većinskom državnom vlasništvu onda je to bilo političko imenovanje. Tako da znate kolegice i kolege danas imamo dva javna natječaja. Dakle, kad je javni natječaj SDP-ov onda to nije političko imenovanje, a kad je HDZ-ov onda je to političko imenovanje. Toliko međusobnoj našoj političkoj korektnosti. ljudi temeljem javnog natječaja. Ovdje se radi o struci, prema tome bit će javni natječaj i natjecat će se ljudi iz inspektorata, dakle oni koji ako ste vidjeli uvjete natječaja onda vidite da budući ravnatelj mora imati 10-godišnje iskustvo na tim područjima. Prema tome, želimo i hoćemo da taj inspektor rada odnosno taj ravnatelj Inspektorata rada bude onaj koji je stvarno stručan. A možda vam smeta to što je na 5 godina pa onda ga nećete moći smijeniti.